od davkov do prispevka RTV. Vse razvite demokracije imajo javno in stabilno radio in televizijsko mrežo, saj je ta tista, ki vedno omogoča dostop do informacij, razvoj kulturno-umetniškega programa, razvoj vseh možnih oblik človekovega delovanja in njegovo pokritost. Kajti to je tisto, kar v končni instanci dela socialno in pravno državo. Zato ponavljamo, da se bosta Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo borila za javno RTV, za stabilno Radiotelevizijo Slovenija in bosta temu zakonu nasprotovala. Hvala lepa.

ki očitno nekaterim starim mačkom, navajenim igranja šefov na RTV, ni všeč. Zato pogrom in protest proti vsakemu koraku, ki pelje k uravnoteženemu in kakovostnemu Mi si želimo uravnoteženo, kakovostno in nepristransko RTV, ne pa navijaške in propagandistične. Naj ljudje povedo, ali jo vidijo kot tako ali pa si želijo spremembe. Hvala. Zaključujem razpravo. Odločanje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija bomo opravili v sredo, 29. 6. 2022,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Alenki Jeraj. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Kar dolgo časa smo se v preteklem mandatu ukvarjali s STA in v razpravah na odboru ugotavljali, kaj je ali pa ni dorečeno v zakonu. Ugotavljali smo, da je zakon v nekaterih delih pomanjkljiv in zato sedaj z novelo naslavljamo te pomanjkljivosti. Predlagamo, da se spremeni obseg dejavnosti javne službe STA, in sicer se črtajo dejavnosti objavljanja besedil radijskih novic, prirejenih za objavo v radijskem mediju, in avtorsko zaščitenih fotografij o najpomembnejših dogodkih. Predlaga se, da se jih umesti med tržne dejavnosti. Med tržne dejavnosti se umeščajo tudi videoklipi z novinarskih konferenc, skupaj z magnetogramom. Spreminja se organ, ki je pristojen za imenovanje štirih članov Nadzornega sveta. Po novi ureditvi bi štiri člane Nadzornega sveta imenovala Vlada na predlog ministra, pristojnega za kulturo. Do sedaj je bila ureditev drugačna. Državni zbor je na predlog Vlade imenoval štiri člane Nadzornega sveta, in sicer enega izmed strokovnjakov za medije, enega izmed ekonomsko-finančnih strokovnjakov, enega člana izmed pravnih strokovnjakov ter enega člana izmed strokovnjakov za informatiko, enega člana Nadzornega sveta pa je izvolil Svet delavcev. Glede na dejstvo, da je STA po drugem členu zakona organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in da se za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu, uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe, se za organe STA predlaga način imenovanja in razrešitve, kot to velja v gospodarskih družbah. To velja tudi na področju razrešitve članov Nadzornega sveta. Na področju odgovornega urednika se predlaga ureditev na način, ki sledi določbam zakona, ki urejajo medije, in mandat odgovornega urednika je štiri leta. Dopolnjuje se tudi besedilo načela finančne preglednosti pri upravljanju javne službe. STA lahko skladno z zakonom opravlja poleg javne službe v omejenem obsegu tudi tržne dejavnosti, vendar mora biti poslovanje na področju tržnih dejavnosti organizirano ločeno od javne službe. Tudi to je bila ena dilema in en problem, s katerim smo se soočali v preteklem mandatu. STA je dolžna presežek prihodkov nad odhodki z opravljanja vseh dejavnosti nameniti za opravljanje javne službe, če ta zakon ne določa drugače. STA ne sme iz sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe, financirati tržne dejavnosti. Morda samo še besedica o mnenju Vlade, ki pravi: »Ker se obenem predlaga tudi možnost razrešitve članov iz razlogov, ki jih za odpoklic članov Nadzornega sveta določa Zakon o gospodarskih družbah, se s tem posega tudi v mandat članov Nadzornega sveta, kar ima lahko negativne posledice na samostojnost in neodvisnost njihovega dela.« Naj spomnim, da z vašim zakonom o RTV, ki ga predlagate, tudi močno posegate v mandate, pa vas tam to nič ne skrbi. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade dr. Asti Vrečko, ministrici za kulturo. Izvolite. Hvala lepa. Mi smo pregledali predlog zakona. Podajam mnenje Vlade, ki pa je, da iz predloženega gradiva, ki je bilo podano, niso razvidni nobeni razlogi, ki bi utemeljevali potrebo po spremembah, ali niso niti podani razlogi in nobene konkretne izboljšave. Predlog zakona ne temelji na analizah izvajanja javne službe in tržnih dejavnosti STA, prav tako ni podana presoja posledic teh sprememb za STA, zlasti ne za njen finančni položaj. Zato menimo, da so podane in predlagane spremembe pavšalne in arbitrarne, saj niso bile usklajevane s STA. Predlog zakona v tem delu namreč grobo posega v institucionalno avtonomijo in finančno samostojnost STA. Predlog ne omogoča nobenega novega, dodatnega razloga, kako bi STA bolje funkcionirala.

V okviru predlaganih sprememb določil o temeljnih načelih STA gre večinoma, konkretno tukaj, za kozmetične popravke, ki, kot rečeno, ne prinašajo dodatnih vsebinskih izboljšav. Na ta način bi lahko bilo kršeno načelo neodvisnosti in nepristranskosti ter samostojnosti za opravljanje javne službe, ne pa tudi tržne dejavnosti. Pri postopku imenovanja članov Nadzornega sveta se predlaga namreč tudi sprememba organa, ki je pristojen za imenovanje štirih od petih članov. Po veljavni ureditvi štiri člane Nadzornega sveta imenuje Državni zbor na predlog Vlade, in sicer izmed strokovnjakov za medije, ekonomsko-finančnih strokovnjakov, pravnih strokovnjakov ter strokovnjakov za informatiko. Po predlagani novi rešitvi pa bi te člane imenovala Vlada na predlog ministra za kulturo. Po mnenju Vlade se z novo rešitvijo zmanjšuje zahtevana strokovnost in usposobljenost kandidatov ter povečuje možnost političnega vplivanja na sestavo Nadzornega sveta. Ker se obenem predlaga tudi možnost razrešitve članov iz razlogov, ki jih za odpoklic članov Nadzornega sveta določa Zakon o gospodarskih družbah, se s tem posega tudi v mandat članov Nadzornega sveta, kar lahko ima negativne posledice za samostojnost in neodvisnost njihovega dela. Neustrezen je tudi predlog nove ureditve postopka imenovanja in razrešitve odgovornega urednika, ki črta dosedanja določila ter zgolj napotuje na uporabo Zakona o medijih. S tem predlog ustvarja nedopustno pravno praznino, saj Zakon o medijih takšnega postopka ne določa, ampak ravno nasprotno, v svojem 18. členu izrecno določa, da mora izdajatelj medija postopek imenovanja in razrešitve odgovornega urednika določiti v svojem temeljnem pravnem aktu. Glede na vse navedene vsebinske razloge in ustavnopravne pomisleke Vlada Republike Slovenije obravnavanega predloga ne podpira. Vlada in Ministrstvo za kulturo menita, da bi morebitna uveljavitev takšnega predloga poslabšala položaj in delovanje STA ter zmanjšala institucionalno avtonomijo in finančno samostojnost Slovenske tiskovne agencije. Zato menimo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V Poslanski skupini Svoboda smo se v volilnem programu in koalicijski pogodbi zavezali k pripravi medijske zakonodajne reforme, ki bo z zmanjšanjem političnega vpliva na delovanje javnih služb krepila neodvisnost javnih medijev ter zagotovila stabilno financiranje medijskih vsebin v javnem interesu. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, je v nasprotju z danimi koalicijskimi zavezami. Gre za še en poskus finančnega izčrpavanja in političnega vmešavanja v delovanje Slovenske tiskovne agencije, ki se je pričelo s protizakonito ustavitvijo financiranja STA v letu 2020 in nadaljevalo s posebno vladno uredbo z dne 10. junija 2021. Resnica je le ena. Zakonska dolžnost Republike Slovenije kot ustanoviteljice STA je zagotoviti njeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe. To sta potrdila tudi Vrhovno sodišče in Evropska komisija. Predlagane spremembe Zakona o STA ogrožajo izvajanje službe v splošnem javnem interesu, saj krčijo obseg dejavnosti javne službe, kamor sodi tudi objavljanje besedil radijskih novic ter avtorsko zaščitenih fotografij o najpomembnejših dogodkih. Poglabljanje finančne odvisnosti od tržnih dejavnosti je na majhnem slovenskem medijskem trgu škodljivo in v nasprotju s pravico javnosti do informacij in obveščenosti. Predlagane spremembe ne zmanjšujejo, temveč povečujejo vpliv politike na imenovanje in razrešitve predstavnikov organov STA, med drugim pristojnost imenovanja štirih članov Nadzornega sveta prenašajo z Državnega zbora na Vlado ter uvajajo ohlapnejše pogoje imenovanja odgovornega urednika. Ker je bil predlog novele poleg vsega navedenega oblikovan mimo strokovne in zainteresirane javnosti ter brez vsakršne javne razprave ali posveta z vodstvom in predstavniki organov zaposlenih STA, v Poslanski skupini Svoboda menimo, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji ni primeren za nadaljnjo obravnavo, zato predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Gospod Bojan Podkrajšek, izvolite. Spreminja se obseg dejavnosti javne službe STA. Črtajo se dejavnosti objavljanja besedil radijskih novic, prirejenih za objavo v radijskem mediju, in avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih in se predlaga, da se jih umesti med tržne dejavnosti. Med tržne dejavnosti se umeščajo tudi videoklipi z novinarskih konferenc, skupaj z magnetogramom. Spreminja se tudi organ, ki je pristojen za imenovanje štirih članov Nadzornega sveta. Po novi uredbi bi štiri člane Nadzornega sveta imenovala Vlada Republike Slovenije na podlagi pristojnega Ministrstva za kulturo. Do zdaj je Državni zbor na podlagi Vlade imenoval štiri člane Nadzornega sveta, in sicer enega člana izmed strokovnjakov za medije, enega člana izmed ekonomsko-finančnih strokovnjakov, enega člana izmed pravnih strokovnjakov ter enega člana izmed strokovnjakov za informatiko. Enega člana Nadzornega sveta izvoli Svet delavcev. Glede na dejstvo, da je STA po 2. členu organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in da se za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu, uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe, se za organe organe STA predlaga način imenovanja in razrešitve, kot velja v gospodarskih družbah. To velja tudi za področje razrešitve članov Nadzornega sveta. Za direktorja STA pa bi veljalo, da je lahko razrešen pred koncem mandata v primeru: če bo to predlagala večina članov Nadzornega sveta z izrekom nezaupnice; če to sam zahteva; če bodo huje kršene obveznosti; če se bo izkazalo, da ni sposoben voditi STA. Na področju odgovornega urednika se predlaga ureditev na način, ki sledi določbam zakona, ki ureja medije; mandat odgovornega urednika je štiri leta. Dopolnjuje se tudi besedilo načela finančne preglednosti. Pri opravljanju javne službe STA lahko v skladu z zakonom opravlja poleg javne službe z omejeno odgovornostjo tudi tržne dejavnosti, vendar mora biti pri poslovanju na področju tržnih dejavnosti organizirano ločeno od javne službe. je dolžna presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja vseh dejavnosti nameniti za opravljanje javne službe, če ta zakon ne določa drugače. STA ne sme iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem javne službe, financirati tržnih dejavnosti. Pa še finančne posledice. Finančnih posledic predlog zakona ni predvidel za državni proračun. V Slovenski demokratski stranki bomo soglasno podprli predlagani zakon. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati. Gospod Jožef Horvat, izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovana gospa ministrica, drage kolegice in kolegi! Naj še enkrat ponovim. Po našem razumevanju je bistvo demokracije sobivanje različnosti v okviru ustave – in če sem malce poetičen – tudi zato, ker je za vse svet dovolj bogat. Zato ali pa tudi zato smo v temeljni program Nove Slovenije zapisali, da raznolikost mnenj potrebuje raznolike medije. Zato se zavzemamo za objektivno, kritično, strokovno in neodvisno poročanje, ki upošteva svobodo izražanja, mnenjsko pluralnost in etične standarde. Ponudniki medijskih vsebin z javnim statusom se morajo osredotočiti na svojo izvirno nekomercialno vlogo in programsko raznolikost, saj bodo le tako ostali relevantni. Dostopni morajo biti tudi na spletnih platformah ter vsebinsko in tehnično ustrezati pričakovanjem tako standardnega občinstva kot novih, obrobnih, ranljivih, zamejskih in drugih ciljnih skupin. Zavzemamo se za zdravo konkurenčnost in sožitje javnih in zasebnih ponudnikov medijskih vsebin, pri tem pa morajo biti pravni in poslovni okviri zasebnih ponudnikov postavljeni tako, da da onemogočajo koncentracijo, ki bi dopuščala prvine monopola. Ta problem imamo, ampak o tem najbrž kdaj drugič. Z današnjim predlogom se spreminja obseg javne službe STA. Črta se dejavnost objavljanja besedil radijskih novic, prirejenih za objavo v radijskem mediju, in avtorsko zaščitenih fotografij o najpomembnejših dogodkih ter se jih umešča med tržne dejavnosti. Določa se tudi obveznost javne službe STA le za avtohtoni italijansko in madžarsko narodno skupnost v Sloveniji, ne pa več tudi za pripadnike drugih narodnih in etničnih skupnosti. S spremembami se želi doseči tudi večja finančna preglednost pri opravljanju javne službe in tržne dejavnosti. To pozdravljamo. Poslovanje na področju tržnih dejavnosti bi moralo biti organizirano ločeno od javne službe, STA pa dolžna presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja vseh dejavnosti nameniti za opravljanje javne službe. Iz sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe, ne bi smela financirati tržnih dejavnosti. Predlaga se, da bi namesto Državnega zbora štiri člane Nadzornega sveta imenovala Vlada. Člani nadzornega sveta pa bi lahko bili razrešeni pred koncem mandata, pri čemer bi predlog za razrešitev člana Nadzornega sveta podal minister, pristojen za kulturo. Predlaga se tudi, da bi lahko bil direktor STA razrešen pred koncem mandata, če bi to predlagala večina članov Nadzornega sveta z izrekom nezaupnice, če bi to zahteval sam, če bi huje kršil obveznosti, če bi se izkazalo, da ni sposoben voditi STA. Za odgovornega urednika na STA pa po današnjem predlogu ne bi bila več zahtevana najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje in vsaj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let kot novinar ali urednik, ter znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni. Novela Zakona o STA prinaša sicer nekaj pozitivnih rešitev, zlasti tistih, ki bi vodile v večjo finančno preglednost pri razmejevanju javne službe od tržne dejavnosti, vendar pa nekatere druge rešitve po našem mnenju ne vodijo v krepitev javne službe, večjo profesionalnost in neodvisnost STA, zato novele ne bomo podprli, ne bomo pa ji niti nasprotovali. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Gospod Jonas Žnidaršič, izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Vikend je bil prazničen. Naša država je praznovala 31 let, prav tako pa je praznovala tudi Slovenska tiskovna agencija. STA je namreč pričela delovati le nekaj dni pred razglasitvijo naše neodvisnosti, o kateri so seveda novinarji in novinarke agencije že dejavno poročali. 31 let kasneje pa lahko vidimo drugačno sliko, sliko poizkusa utišanja, nadzorovanja in izčrpavanja. In to poizkušate s tem zakonom nadaljevati. Kot sem že omenil med govorom o javni Radioteleviziji Slovenija, moramo v tej hiši poskrbeti, da se politika umakne iz medijev, da se omogoči avtonomno in neodvisno delo. Nujno je potrebno ohraniti temeljna načela: neodvisnost, nepristranskost, samostojnost in načelo javnosti. Samo spomnimo se zadnjih dveh let nedopustnih pritiskov s strani vlade, sedanje opozicije, in podobno mislečih. Spomnimo se poskusov diskreditacije in rušenja ugleda, finančnega izčrpavanja, ki je preseglo vse meje zdravega razuma, z enim samim ciljem – uničiti Slovensko tiskovno agencijo, kot jo poznamo. To nam naj bo v opomin, da se ne sme zgoditi nikoli več. Predlog, o katerem bomo odločali danes, ne upošteva osnovnih vodil in načel, ki bi se jih morali držati pri upravljanju z mediji. Želi si še večjega vpliva politike, še posebej pri imenovanju članov Nadzornega sveta, odpoklicu direktorja, tem, o čem se več ne poroča, ter predvsem se začenja oris financiranja, ki ne bo več predvideval državnega financiranja, temveč tržno dejavnost. Socialni demokrati verjamemo, da zmoremo bolje, tako, da ohranimo javno službo in preprečimo, da se [ponovi] scenarij, ki se je Slovenski tiskovni agenciji zgodil med 14. slovensko vlado. Več kot sto ljudi je trepetalo o svoji usodi. Zaposleni niso zgolj številke, imajo ime, priimek, ohranili so svoje dostojanstvo, ohranili so trezne glave in predvsem niso obupali tudi takrat, ko je bilo najtežje. Zato moramo poskrbeti, da se tak scenarij nikoli več ne ponovi. Socialni demokrati Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji ne bomo podprli.

Naj se uvodoma ozrem nazaj, naj spomnim, da se je Slovenska tiskovna agencija med epidemijo zaradi zaustavitve financiranja s strani Urada vlade za komuniciranje znašla v položaju, ki je resno ogrozil poslovno stabilnost agencije in izvajanje zakonsko predpisane javne službe obveščanja. Kljub vsem izpolnjenim obveznostim iz naslova pogodbe o opravljanju javne službe v STA niso prejeli nakazil za opravljanje javne službe, pač pa so svojo zakonsko obvezo vršili in delovali v skrajno zaostrenih pogojih in brez plačila. Socialni položaj zaposlenih, zunanjih sodelavcev in njihovih družin je bil ogrožen. Ves čas je bila ogrožena pravica javnosti do obveščenosti. Deževali so pozivi in opozorila z vseh strani, od Evropske komisije do mednarodnih strokovnih združenj s področja medijev. Tedanji minister za kulturo je le mirno gledal, kako njegov šef kar po Twitterju poziva direktorja STA k odstopu. Podobno kot s sovražnim prevzemom RTV Slovenija je bilo tudi z nefinanciranjem STA. Le še en desant, še en poskus uničenja nacionalne tiskovne agencije, ki je eden od stebrov objektivnega in nepristranskega poročanja. Zakon o STA v 3. členu določa, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta. STA dnevno pripravi na stotine novic v slovenskem in angleškem jeziku, katerih uvodni deli so javno dostopni, prav tako so javno dostopne vse radijske novice, spletne vsebine, pa tudi aktualni prenosi v živo in tako naprej. STA je nepogrešljiv vir informacij za slovenske medije in tuje javnosti ter razvojno ena najbolj aktivnih medijskih družb. Sedaj smo priča, da se ponovno poskuša destabilizirati STA s predlogom za prenos rednih dejavnosti med tržne dejavnosti. Predlagani so tudi posegi v članstvo Nadzornega odbora in spremembe glede razrešitve direktorja. Vse to je nedopustno vsebinsko in politično vmešavanje v delo osrednje medijske agencije, ki ni zdravo, ker posega na področje stabilnosti finančnega delovanja agencije in demokratičnega delovanja organov STA. Obsedenost z mediji, novinarji, javno medijsko krajino in obsesivno stremljenje po nadzoru nad pretokom informacij in javnim mnenjem sta v bistvu fascinantna. resnica ni ena sama in resnica je nikogaršnja – k sreči. Levica predlagane spremembe ne podpira. Hvala.

Najprej ima besedo predstavnica Vlade dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo. Izvolite. DR. Kot je bilo v razpravi sedaj tudi s strani poslanskih skupin povedano, to gotovo ni predlog, ki bi ga lahko tukaj podprli. Namreč, nasprotno od tega, da bi krepil neodvisnost javne službe Slovenske tiskovne agencije, to ji v bistvu odvzema. Videli smo že tudi v preteklih dveh letih, kakšne namene je imela nekdanja vlada in takratna vladajoča stranka, sedaj predlagateljica tega zakona s STA,

nadaljujejo politično vmešavanje na področje medijev, na področje Slovenske tiskovne agencije. Zato, ponovno, jih v Vladi Republike Slovenije in na Ministrstvu za kulturo ne podpiramo. Hvala lepa.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 Je kakšen interes? Ni. Če ni interesa za delitev časa, ugotavljam, da je točka zaključena. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami je Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki ga dajemo v prvo obravnavo. Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki je v prvi obravnavi, je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim kolegom Danijelom Krivcem. Kot predlagatelji lahko pojasnimo, da se s tem zakonom uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenja virtualnih valut na administrativno enostaven in tudi razumljiv način ter zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve. S predlaganim zakonom naj bi se spodbujalo prostovoljno, predvsem pa tudi enostavno plačevanje davkov, saj je pri virtualnih valutah oziroma pri številnih transakcijah z virtualnimi valutami nemogoče izračunavati dobiček. Finančna uprava bi lahko z naknadnimi nadzori preverjala pravilnost obračunov in ali so zavezanci prijavili unovčenje virtualnih valut. Z navedenimi cilji se predlaga obdavčiti znesek unovčene virtualne valute z davčno stopnjo v višini 5

torej do menjave virtualne valute se izplača fiat valuto oziroma ko razpolaga s sredstvi in z virtualno valuto opravi le nakup blaga ali storitve. Plačilo davka, ko vrednost unovčenja valut preseže vrednost nad 10 tisoč evrov. evrov. Finančne posledice, ki jih vidimo. Predlog zakona bi zvišal davčne prihodke državnega proračuna za vsaj več kot 1 milijon evrov na leto. Zanimivost tega je, da gre za zgodovinske spremembe. Sprejetje predloga zakona bi pozitivno vplivalo na prepoznavnost Republike Slovenije kot države, ki ima področje virtualnih valut regulirano, saj večina držav Evropske unije in sveta tega področja še nima sistemsko urejenega. Glede na vse navedeno v Slovenski demokratski stranki podpiramo ta predlog zakona in ga dajemo v prvo obravnavo. Najlepša hvala.

Glede na to, da jih ni, se bodo imeli možnost v času razprave vključiti. Prehajamo na predstavitve stališč poslanskih skupin.

Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki je danes pred vami, uvaja drugačen pristop in drugačno razmišljanje, ki je bližje virtualnemu svetu kot togim pravnim normam, kot jih poznamo. Nastal je v okviru Strateškega sveta za debirokratizacijo, ki ga je v preteklem mandatu vodil eden najbolj uglednih slovenskih davčnih strokovnjakov mag. Ivan Simič. Cilj predloga zakona je področje unovčevanja virtualnih valut urediti na zelo enostaven način, tako, da se po nizki stopnji obdavčuje tisto, kar se vidi in je zapisano, to je unovčeni znesek. To bi povečalo davčne prihodke, imetnike virtualnih valut rešilo nepotrebnega strahu pred unovčevanjem in birokratskimi postopki, v Slovenijo pa bi prišlo tako več kapitala. Vse to bi tudi pomenilo, da s tem na tem področju ustvarjamo pregledno in zakonito okolje. Poleg tega pa bi Slovenija s takšno zakonodajo postala prepoznavna v svetu, saj bi bili med prvimi, ki bi uvedli tovrstni način obdavčitve unovčenja virtualnih valut. Zavezanci za dohodnino od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov so zadnjih nekaj let v povprečju za okoli 150 milijonov dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov letno napovedali. Spletno dostopni podatki kažejo, da je delež tržne kapitalizacije virtualnih valut v primerjavi s tržno kapitalizacijo podjetij, ki kotirajo na svetovnih borzah, od 1- do 2-odstoten. Na osnovi podatkov iz napovedi dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve teh vrednostnih papirjev in drugih deležev lahko hitro izračunamo okvirne prihodke iz naslova obdavčitve unovčenih virtualnih valut. Tako izračunan znesek unovčenih virtualnih valut bi bil okoli 5 do 10 milijonov evrov. Republika Slovenija bi obdavčitev virtualnih valut zakonsko morala urediti že tam okoli leta 2017. Po petih letih menimo, da je na naših klopeh prvi zakon, ki bi to obdavčitev smiselno opredelil tudi s togim pravniškim jezikom. Zaenkrat ne razpolagamo s podatkom, ali na svetu obstaja država, ki se je na tako enostaven način lotila obdavčitve dobičkov, ustvarjenih z virtualnimi valutami. Predlog zakona med drugim ureja davčno enostaven in razumljiv sistem obdavčevanja virtualnih valut ter uvedbo obveznosti plačevanja davkov od unovčenih virtualnih valut, davek pa se ob tem plačuje od vrednosti unovčenih virtualnih valut po stopnji 5 % od davčne osnove. po stopnji 5 % od davčne osnove. Kot je bilo že omenjeno, bodo prihodki iz tega naslova v prvih nekaj letih znašali več kot milijon evrov letno. Predlog zakona sledi tudi našemu programu, torej Slovenski demokratski stranki, kjer si prizadevamo za debirokratizacijo postopkov ob davčni razbremenitvi davčnih zavezancev s pospešenim uvajanjem naprednih in digitalnih rešitev. Digitalni prehod in uvajanje industrije 4.0 sta temelja za vitko in k razvoju naravnano tržno gospodarstvo, ki ju v naši stranki zagovarjamo kot temelj napredne in v prihodnost usmerjene države. Hkrati bi z uveljavitvijo zakona tudi administrativno razbremenili gospodarstvo. Zato bomo predlog zakona v SDS podprli. Hvala lepa. Hvala. Naslednji bo predstavil stališče Poslanske skupine Nove Slovenije gospod Jernej Vrtovec. Izvolite. Dober dan, spoštovane kolegice in kolegi! Kako gre v praksi z obdavčitvijo, ki je še nimamo, kriptovalutami? Danes nekdo vloži v bitcoin ali katerokoli drugo virtualno valuto tisoč evrov, potem jo plemeniti, dobi ven 2 tisoč, 3 tisoč evrov ali pa manj kot tisoč evrov, lahko 100 evrov. In potem se on odloči, da bo ta denar, kar je zaslužil ali pa izgubil, dvignil na svoj transakcijski račun. Kot kaj Furs zabeleži ta prihodek tega posameznika? V Republiki Sloveniji kot nič. Ne vemo, kaj je to. tega v Novi Sloveniji podpiramo predlog tega zakona. Da se na ta način to, kar posamezniki počnejo – in tega ni tako malo, ampak je več vlaganj ta trenutek v kriptovalute, kot je bilo v enem trenutku recimo v katerekoli druge sklade druge sklade – dejansko spravi v nek pravni okvir. Nekje v svetu to imajo, v večini držav to imajo, pri nas tega še ni. Ampak dejansko bi na ta račun tudi napolnili davkoplačevalsko malho z dodatno obdavčitvijo, legalizacijo tega, kar posamezniki dejansko zaslužijo. Kot kaj Furs to zabeleži? Ali je to kapital nezakonitega izvora? Ne, ni. Saj je nekdo to vložil, tisoč evrov, in legalno vložil. Kot kaj? Če koalicija ta trenutek tega zakona ne podpira, bo zelo kmalu prišel čas, ko ga boste morali sami pripraviti v podobni obliki, zaradi tega ker se dejansko, kot vem, posamezniki, ki vlagajo v kriptovalute, in tudi uslužbenci Fursa ukvarjajo s tem, kaj to je. To ni denar nezakonitega izvora, če vložiš v bitcoin in iz bitcoina nazaj ven in dobiš na transakcijski račun, seveda da ne.

piše: »Za unovčenje virtualne valute se šteje menjava virtualne valute za fiat valuto in nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto.« Osebno se … Namen zakona je absolutno zelo dober, ga bomo podprli, ampak pri tej točki b, nakup blaga

področje unovčenja virtualnih valut urediti na zelo enostaven, smiseln način, tako, da se po nizki stopnji obdavčuje tisto, kar se vidi in je zapisano. To je smisel zakona in to je dejansko predlog, ki je vreden podpore. Najlepša hvala. Hvala za stališče. Naslednji bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov gospod Jonas Žnidaršič. Izvolite. JONAS Spoštovani! Popolnoma enak zakon je ob koncu prejšnjega sklica Državnega zbora vložila vlada Janeza Janše, a do njegove obravnave ni prišlo zaradi izteka mandata. Čeprav je takrat zakonski predlog podpisala Vlada, je javnost kmalu izvedela, da gre pravzaprav za predloge takratnega direktorja Finančne uprave, s katerimi naj bi uvedli obdavčitev za tiste, ki virtualno oziroma kriptovaluto unovčijo ali jo zamenjajo v denar. Predlog, ki ga imamo na mizi danes, je vsebinsko popolnoma enak. Predlog tega zakona je, že ko ga je predlagala Vlada, doživel negativen sprejem, predvsem iz strokovnih krogov. Kot njegovo največjo pomanjkljivost so strokovnjaki izpostavili predvsem načrtovani izbirni način obdavčitve. Zavezanci naj bi tako sami izbrali način, na katerega bi bili obdavčeni, in višino obdavčitve. To je, kot opozarjajo davčni strokovnjaki, v grobem nasprotju z načelom davčne enakosti, ki zahteva, da se zavezanci, ki so v enakem položaju, tudi obravnavajo na enak način. Kot drugo bistveno pomanjkljivost predlaganega sistema strokovnjaki izpostavljajo visok prag za začetek obdavčevanja. Davek naj bi posameznik začel plačevati šele, če bi v enem letu unovčil za več kot 10 tisoč evrov kriptovalut. Tudi to je kršitev davčne enakosti, če to mejo primerjamo s splošnimi olajšavami iz dohodninskih predpisov. V državi, kjer letni dohodki mnogo zaposlenih ne dosežejo 10 tisočakov, se zdi slovenski desnici povsem ustrezno, če mejo za obdavčitev kriptovalut dvignejo krepko nad že zvišano splošno davčno olajšavo in nad zneske, za katere delavci plačujejo tako davke kot prispevke. Tako postavljena meja obdavčitve zato pomeni tudi veliko motivacijo za davčno izmikanje, saj je obdavčitev predvidena šele po prestopu visokega letnega praga. Če k temu dodamo še celo vrsto nedorečenosti in izvedbenih pomanjkljivosti, vsebovanih v predlogu, je jasno, da ne gre za besedilo, ki bi bilo primerno za nadaljnjo obravnavo. Virtualne in kriptovalute res postajajo del našega vsakdana in res predstavljajo vse pomembnejši del investicijskega portfelja mnogih posameznikov, zato bo vsekakor potreben razmislek o tem, kako pošteno in primerljivo obdavčiti dobičke, ustvarjene z imetništvom in s trgovanjem z njimi. Vendar predlagani način nikakor ni primeren, da bi z njim doseglo cilje, ki jih izpostavlja zakonodajno gradivo. Predlog pred nami torej služi predvsem politični promociji in zavajanju. Ob prvi vložitvi ga je za lastno promocijo zlorabljal takratni direktor Finančne uprave, danes pa z istim predlogom opletajo poslanke in poslanci SDS. Seveda ne zato, da bi zagotovili višje prihodke državnega proračuna, in ne zato, da bi uvedli korektno in enostavno obdavčitev novih oblik premoženja, dohodkov in dobičkov. Glede na kakovost priprave besedila, vloženega kot del cele množice tovrstnih zakonov, je jasno, da je pravi namen predlagateljev zgolj blokiranje postopkov in oviranje dela nove vladne koalicije. Glede na vse pomanjkljivosti tega predloga vsebinska opredelitev do njega ne bi smela biti težka. V zasnovo sistema obdavčitve dobičkov iz naslova virtualnih valut moramo vložiti več truda in premisleka, pa tudi več sodelovanja, da bi lahko vzpostavili enostaven in hkrati pravičen način obdavčevanja. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato soglasno nasprotovali predlogu sklepa, da je predlagani zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Naslednji bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica gospod Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. »Cilj Predloga zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut je uvedba administrativno enostavnega in razumljivega sistema obdavčenja virtualnih valut.« To se sliši zelo lepo. Ampak treba se je zavedati, da so kriptovalute mehanizem za finančne mahinacije. Kolega temu pravi oplemenitenje. Pravkar smo priča ogromnemu padcu vrednosti in masovnim odprodajam kriptovalut v zameno za denar, ki pa nima zgolj špekulativne vrednosti. Ob tem ni nezanemarljivo, da proizvodnja, rudarjenje bitcoinov, ki je ena od kriptovalut, na leto pobere toliko električne energije kot celotna Argentina. V Levici ne želimo legitimirati finančnega okvira, ki je škodljiv za okolje in ki je v svojem bistvu špekulativen. Obdavčitev je nujna, a 5-procentna je bistveno prenizka, poleg že omenjene zgornje meje obdavčitve 10 tisoč evrov. Kapital, predvsem tak, ki je v svojem bistvu špekulativen, ne more biti obdavčen nižje kot delo, zato v Poslanski skupini Levica tega zakona ne moremo podpreti.

Hvala za besedo, predsedujoči. Uvodoma bi rad povedal, da sem še poln vtisov s petkove proslave. Bila je res veličastna, škoda, ker niste imeli časa, da bi se je udeležili. Še posebej se mi je pa med proslavo usedel v glavo naslednji pojmljivi rek našega pesnika Srečka Kosovela: »Država ni cilj, ampak sredstvo.« Pri Gibanju Svoboda smatramo, da tudi davek ni cilj, ampak sredstvo, s katerim bomo pravično in pošteno polnili slovensko malho. V Poslanski skupini Svoboda sicer ne nasprotujemo obdavčitvi kriptovalut, a menimo, da tega področja ne gre urejati rokohitrsko, temveč celovito in analitično. Glede na ugotovitev, da bi bili med prvimi, je najbrž na mestu tudi širši razmislek o vseh implikacijah virtualnih valut. Dejstvo je, da predstavljajo velik izziv za različne regulatorje po svetu. Prav tako je otežen njihov nadzor oziroma pridobivanje podatkov, povezanih s transakcijami. Predvsem pa ni jasno, kako to, da ima zakon, ki uvaja novo obdavčitev, v svojem naslovu intenco o hkratni debirokratizaciji te nove obdavčitve. Razumemo, da gre za zapuščino Strateškega sveta za debirokratizacijo, a vendar, ali je tak naslov res smiseln? Zaradi hitenja smo v zakonu zaznali številne pomanjkljivosti. Naj izpostavim naslednje. Osnovni elementi sistema obdavčitve so nejasni in nedoločno opredeljeni, kar je z vidika gotovosti in predvidljivosti neprimerno. bode tudi, da ni jasno razmejeno med aktualnim dohodninskim zakonom in predlogom zakona, ki ga obravnavamo. V posledici ni jasno, ali se predlaga, da posamezniki, ki so doslej trgovali z virtualnimi valutami v takem obsegu, da se je štelo, da opravljajo dejavnost in s tem dosegajo dohodke od dejavnosti po Zakonu o dohodnini, po novem ne bodo več plačevali dohodnine od dohodka iz dejavnosti, temveč le predlagani novi davek. Prav tako opozarjamo na eventualno posledico, da bi lahko prišlo do večkratne oziroma prekomerne obdavčitve pri virtualnih valutah, ki so po vsebini blago, storitev ali drugo premoženje. Zakaj? Med virtualnimi valutami se pojavljajo tako imenovani NFT-ji, ki so lahko že predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost, z davkom na promet nepremičnin, z davkom na finančne storitve ali z davkom od prometa zavarovalnih poslov. Ne nazadnje, kar je zelo pomembno, pa naj opozorimo, da sta trenutno na ravni OECD ter tudi na ravni EU v pripravi predloga rešitve glede izmenjave podatkov o virtualnih valutah. Na ta način bo davčnim organom zagotovljena večja mera preglednosti in nadzora nad transakcijami, ki jih posamezniki in poslovni subjekti izvajajo s kripto premoženjem. Rešitve se načrtujejo že letos jeseni ali najpozneje v letu 2023. Spričo vsega navedenega v Poslanski skupini Svoboda menimo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, in ostajamo na stališču, da je davek pošteno in pravično sredstvo, ne pa cilj. Hvala. Hvala. Končali smo predstavitve stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Če želita besedo predlagatelj oziroma predstavnik ministrstva, naj se prijavita.

Kolegice in kolegi! Spoštovani gospod minister, hvaležen sem, da ste se nam pridružili, in verjamem, da boste v teh 30 minutah, kolikor jih je Vlada najavila, podrobno predstavili Državnemu zboru in slovenski javnosti koncept obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki je gotovo izjemno pomembno vprašanje ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širšem svetu. Podrobno sem prebral mnenje Vlade in seveda se še kako z Vlado strinjam, da virtualne valute naglo pridobivajo, sicer že kar nekaj let, na pomenu. Ampak kot sem danes že pri eni točki povedal, vedno je pač tako, najbrž v vseh nacionalnih parlamentih, da zakonodajalec zaostaja za tehnološkim razvojem, za tehnološkim razvojem. Nikakor pa se ne morem strinjati, kar smo med drugim tudi slišali, da kriptovalute – kako že? – omogočajo mahinacije in tako naprej. Najbrž tudi, Najbrž tudi, ampak če je to res, potem to samo kaže na našo nesposobnost. Če je to res, potem se moramo tega vprašanja lotiti tudi v Kazenskem zakoniku, ne samo v davčni zakonodaji. Ampak nekaj je, kolegice in kolegi. Vi se boste spomnili ali pa tudi ne. Ko je Slovenija začela predsedovati v drugi polovici lanskega leta, torej v začetku julija lani, Evropska komisija sprejela Načrt za okrevanje in odpornost, ki smo ga pripravili. In tam se je Republika Slovenija, poudarjam, Republika Slovenija se je v Načrtu za okrevanje in odpornost zavezala, da bo v drugem kvartalu leta 2022, to je sedaj, sprejela drugi debirokratizacijski paket z nekaj zakoni, med drugim tudi tem zakonom. Ja, ni nobena skrivnost, nekateri ste ugotavljali, da je identični zakon vložila naša vlada. Normalno, če tega zakona ne bi kolegi iz SDS povzeli, bi ta zakon pač obtičal nekje v predalu. Mi v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je dobro, da opravimo tukaj splošno razpravo, ki smo ji pravkar priča. Nekoliko sem razočaran, da ni nekega večjega interesa, ampak kot kot je že najbrž praksa zadnjih 30 let v tej državi, koalicija vedno reče, aha, kdo je napisal ta zakon, kdo predlaga ta zakon – opozicija. In se potem reče, ni sistemski, ni dodelan in tako dalje dalje. Moje prvo vprašanje za gospoda ministra je, gospod minister, ali se vam zdi, da je potrebno to vprašanje urediti. Ker najbrž vsi poznamo Zakon o dohodnini, ker smo vsi dohodninski zavezanci. Dohodnine se ne plačuje od dobička iz kapitala od odsvojitve virtualnih valut. Tisti, ki nas tehnološko prehitevajo, se nam torej lahko danes samo smeškajo, kako nismo sposobni nadaljevati te razprave. In če je problem 5-procentna stopnja, jo dajmo amandmirati, dajmo dvigniti. Če je problem limit 10 tisoč evrov, dajmo to spremeniti, dajmo to znižati ali pa zvišati. Dajmo razpravljati in dajmo najti skupno rešitev, ki bo dobra za to državo. Ja, tudi če se morda komu zdi, ja pa kaj je 1 milijon na letni ravni, da bi pobrala država. Včasih se tukaj prepiramo in se bomo gotovo prepirali, tudi ko bomo obravnavali proračunske dokumente, tudi za 50 tisoč evrov. Tukaj je govora o 1 milijonu. In kar tako pavšalno reči, da je zakon zanič … Glejte, ja, pritrjujem, da je oče tega zakona gospod Ivan Simič, ki ga izjemno cenim. Ne zato, ker je moj rojak, ampak zato, ker je davčni strokovnjak. Bog daj, da bi jih imeli vsaj 20 v naši državi. Potem bi najbrž tudi ta zakon ali podoben zakon bil pod streho. Tako da zdaj je moje vprašanje, Vlada, ker ima aparat, najbrž ima nek pregled – ali pa tudi ne, ali pa tudi ne, ali pa Furs koliko denarja nam dejansko spolzi iz rok, ker ne znamo enega takšnega preprostega vprašanja davčno urediti. Ne bom rekel, da je ta zakon idealen. Je zgolj nek začetek, ki vsebuje med drugim zelo pomembno izhodišče oziroma zelo pomembno definicijo, kaj je virtualna valuta. Da si mi postavimo abecedo, da si postavimo koordinatno izhodišče, da se sploh lahko začnemo pogovarjati. Ja, to je kompliciran sistem. Verjamem, da je za tiste kolegice in kolege, ki se s financami ne ukvarjajo, ki se z davki niso nikoli ukvarjali, in še več, večina se nas najbrž ne ukvarja s kriptovalutami, da je to za nas, ne vem, španska vas, kot se reče. Ampak mi moramo zagristi v to kislo jabolko in postaviti neke standarde, neke definicije, neka izhodišča. Seveda, če zadeva ne bo špilala, saj smo tu zato, da bomo potem zakon modernizirali, posodobili, optimirali, ampak enkrat moramo začeti. Glede na to, da je koalicija napovedala, za za razliko tudi od Nove Slovenije, če hočete, da bo zakon vrgla in bo sprejela sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je na mestu vprašanje gospodu ministru, kdaj se Vlada misli lotiti tega vprašanja. Ali bo pa morda Vlada rekla, da to vprašanje ta trenutek sploh ni relevantno za to državo, in vržemo v koš za smeti ta ali pa podoben zakon. Hvala lepa za vašo pozornost.

Vsekakor lahko zagotovim, da v Poslanski skupini Svoboda menimo, da je to posebej pomembno področje. In ravno zaradi tega se ga je potrebno lotiti dovolj temeljito. Potrebno je več razprave z deležniki, s strokovno javnostjo in treba je pripraviti celovit zakon, ki bo pokril vse aspekte te industrije, tega sektorja, ki niso samo valute, temveč tudi raznorazni derivati in aplikacije, ki so vezane na to tehnologijo. Tako da cilj zakona, da ureja kriptovalute v Sloveniji, je vsekakor smiseln, čeprav lahko tudi strinjam s kolegom, da ne vidim ravno, v čem je smisel poudarka, da govorimo o debirokratizaciji, v zakonu, ki šele uvaja neka osnovna načela uvajanja davka. Tudi ne razumem, zakaj se sedaj tako mudi. V bistvu so kriptovalute dosegle neke vrhunce ravno v zadnjih dveh letih, ko je trenutna opozicijska stranka imela Vlado in bi se takrat lahko tudi s tem ukvarjali. Sedaj je presenetljivo ta zakon prišel v ta paket 32 zakonov, ki so nas čakali v prvem trenutku po sklicu tega parlamenta. Vsekakor je treba urediti špekulativno trgovanje s kriptovalutami in tudi marsikatere zlorabe te tehnologije, zaradi katerih so pogosto potem tudi oškodovani sami uporabniki. Mislim, da o tem ni bilo dovolj rečenega in je treba to področje veliko boljše raziskati. Vidim tudi problem, da ni popolnoma jasno, kakšna vrsta davka to sploh je, ali je to transakcijski davek ali davek na dohodek. Na primer zdi se mi popolnoma nesmiselno, zakaj ta zakon predvideva davek na nakup blaga. Če so kriptovalute valute, s katerimi naj bi kupovali raznorazno blago in storitve, potem ne razumem, kako naj bi ob vsaki takšni transakciji tudi plačevali davek. Če gre recimo za trgovanje s kriptovalutami, je to smiselno, pri samih transakcijah, nakupih pa se mi to ne zdi smiselno. Omenim še visok prag obdavčitve, ki je tudi bil danes že omenjen. Vsekakor lahko zagotovim, da se bomo v Poslanski skupini Svoboda zavzemali, da se pripravi korenit zakon. Počakali bi radi tudi na smernice OECD in Evropske unije, tako da ne bomo rabili spreminjati zakonodaje čez šest mesecev, ker se pričakuje, da bodo te smernice precej kmalu. kmalu. Vsekakor bomo imeli še posvetovanja na to temo in lahko pričakujete, da bo bolj korenit in celovit zakon vložen tudi z naše strani oziroma Vlade zelo kmalu. Hvala. Vsi prijavljeni k razpravi so dobili besedo, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej predstavnik Vlade, če želi. Gospod minister, izvolite. KLEMEN Hvala lepa. Ne bi ponavljal argumentov, ki so bili v vladnem gradivu in verjamem, da ste jih prebrali, zakaj Vlada ne podpira sprejetja tega zakona. [odgovor] na vprašanje gospoda Horvata. Jaz mislim, da ni absolutno nič narobe, da se obravnava ta tematika. V resnici gre za precej kompleksno vprašanje.

MF se nagiba v smer, da to ne gre v obdavčitev v smeri transakcijskega davka, ampak v smeri obdavčitve po principu kapitalskih dobičkov. Dejstvo je, da tovrstnega davka po meni znanih podatkih ni še nobena evropska država sprejela. To zdaj ni izgovor, jaz nimam nobene težave s tem, da je Slovenija prva, kaže pa na to, da je res treba res treba dobro premisliti, kako se tovrstni davek uvede. Vprašanje je bilo tudi, kaj Vlada oziroma ministrstvo dela na tem in kdaj misli svoj predlog dati.

sprejetje takega zakona določene transakcije pranja denarja lahko legalizirale. To je tudi en zelo pomemben razlog, zakaj smo mi proti. Mislimo, da ni bilo dovolj razmišljeno, da se kaj takega ne bi zgodilo. Hvala ministru gospodu Klemnu Boštjančiču. Besedo dajem še predstavniku predlagatelja gospodu Francu Brezniku, če želi. Izvoli. Najlepša hvala. Spoštovani gospod minister, spoštovane kolegice in kolegi! Predlog zakona, ki ga imamo v prvem branju, ponavljam, v prvem branju, ni nastal

v katerem je Slovenija imela – lahko bi rekel, kripto svet Slovenije je svetovno poznan. Ne nazadnje večina laikov pozna predvsem znamenito kripto borzo Bitstamp, ki je bila takrat prodana za več kot 100 milijonov dolarjev, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih kriptoborz na svetu. Torej je zgodba tehnologije, je zgodba blockchain tehnologije, veriženja blokov, ki traja več kot desetletje.

kot pravniki, ekonomisti, finančniki, tako naprej. Zelo zanimive razprave, tudi tukaj smo jih imeli kar nekaj let nazaj. Tako da bi rekel, da proces digitalizacije te države, ki smo si ga zamislili v Slovenski demokratski stranki, tudi tudi kolegi iz Nove Slovenije, teče v smeri, da smo tudi tukaj pionirji. Tudi tukaj smo prvi, tudi tukaj smo na strani tistih, ki želijo unovčiti

Debirokratizacija, ki jo je Vlada začela. Spomnim se zgodbe, ko sem jaz razlagal tu 2014 o tem, da bomo nekoč dobili celo ministra za digitalizacijo, digitalni proces in tako naprej, je bil na tej / pokaže zboru/ strani nek norčevanje iz takih tem. Ko je to naenkrat postalo tema, ko sem napovedal, da bo čez dve leti to ena poglavitnih tem, recimo digitalna preobrazba Evropske unije kot taka, zelena preobrazba, potem se je tam 2016 že neka mala razprava začela. Zdaj smo spet na isti stopnji. Zdaj bom spet tukaj na stopnji kot predlagatelj »ja, saj to ni slabo, fajn je, če je razprava, ampak dajmo takoj v štartu uničiti zgodbo, ne bomo amandmirali, tako slabo je pripravljen ta zakon«. stranka, ki je trikrat vodila Vlado, stranka, ki je dvakrat vodila Evropsko unijo, stranka, ki ima daleč največje politične izkušnje, stranka, iz katere – ko pravite nekateri, da nismo bili na proslavi, sam sem bil povabljen v Wachau na Evropski forum kot Franc Breznik, žal edini iz Slovenije,

Parafraziral bom smernice OECD. OECD državam, ki oblikujejo davčne politike na področju obdavčenja virtualnih valut priporoča, da posebno pozornost namenijo težavam pri nadziranju izpolnjevanja davčnih obveznosti, povezanih z virtualnimi valutami, ki izhajajo iz njihovih hitro gibljivih vrednosti, različnimi menjalnimi tečaji za isto virtualno valuto, pomanjkanjem očitnega prevoda v fiat valuto v nekaterih in potrebo po vodenju zapletenih evidenc denarnih tokov in datumi transakcij. Po mnenju OECD za davčne uprave izziv predstavlja tudi pridobivanje zanesljivih in pravočasnih informacij o teh transakcijah in tako naprej. To je tista druga zgodba, ki sedaj teče v okviru držav OECD, da se zadeve poenotijo. Ampak mi smo to upoštevali tudi pri predlogu tega zakona. Napisal sem si poglavitne rešitve. Danes je težko v nekem stališču v nekaj minutah to povedati. Argument številka ena. Ureja se davčno enostaven in razumljiv sistem obdavčenja virtualnih valut in uvaja obvezno izplačevanje davka od unovčenih virtualnih valut. Ali je to kaj slabega? Je to kaj slabega? Po mojem ni. Zavezanec za davek je fizična oseba, ki je davčni rezident Republike Slovenije po Zakonu o dohodnini 2 in opravi unovčenje virtualne valute. Je to kaj slabega? Jaz mislim, da ni. Zakon se ne uporablja za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi dejavnosti, ki jo opravljajo. Torej, imamo določena podjetja, ki že s kripto valuto kot pred nekaj časa si lahko kupil tudi električni avtomobil Tesla in tako naprej, če se spomnite. Zakon se ne uporablja za pravne osebe, ki imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi pravne osebe. Tudi to je pomembno. Zakon se uporablja za fizične osebe, ki kupujejo in prodajajo virtualno enoto v svojem imenu in za svoj račun, kajti v tem primeru se ne šteje, da fizične osebe opravljajo dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij. Za virtualno valuto se po tem zakonu šteje virtualna valuta kot digitalna oblika vrednosti, ki je ne izda ali jamči zanjo niti centralna banka niti javni organ, ki ni nujno vezan na zakonito uvedeno valuto in je brez pravnega statusa valute ali denarnega sredstva, ampak jo fizične ali pravne osebe sprejemajo kot sredstvo menjave, ki se lahko elektronsko prenaša, shranjuje in tudi izmenjuje.

Za unovčenje virtualne valute se ne šteje zamenjava uporabniškega žetona za uporabniški žeton ali nezamenljiv žeton. Tudi to je pomembno, tudi o takih zadevah, anomalijah smo razmislili. Davčna obveznost nastane v trenutku unovčitve virtualne valute z upoštevanjem zneska, zaradi tega velja oprostitev, čemer zavezanec za davek sam izračuna davčni obračun, ki ga predloži v elektronski obliki prek sistema eDdavki najpozneje do 28. februarja tekočega leta, torej za preteklo leto. Podobno kot recimo dohodek od kapitala, kot imate recimo najemnika za neko stanovanje, ki ga ima, ki ga dajete na trg. Davek po davčnem obračunu morajo zavezanci za davek plačati najkasneje v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna in tako naprej. Polno je teh rešitev. Zelo zanimiv je tudi

Tudi tu ste v nekem nasprotju s tem, kar so govorili poslanci. Gre za neko neharmonijo ministrstva in koalicijskih poslancev. Mislim, da smo v Slovenski demokratski stranki, kolegi v Novi Sloveniji, ki smo se s tem, lahko bi rekel, že nekaj let ukvarjali, zadeli bistvo. Sam predlog zakona je relativno enostaven. Mislim, da smo vsa ta področja, tudi priporočila OECD zajeli. In kaj želimo? Želimo imeti primat. Ambicija vlade Janeza Janše, tretje vlade Janeza Janše je bila Slovenijo postaviti med sedem najbolj visoko razvitih držav do leta 2030. To je naša ambicija. In naša ambicija je tudi, da na področju kriptovalut dobimo nazaj primat, ki smo ga imeli recimo leta 2011 ali pa vsaj leta 2015. Naša ambicija je bila tudi, da smo priznali nekaterim kolegom, ki so liberalci, ki so tudi levo usmerjeni, da so na področju blockchain tehnologije že v letu 2014 naredili velike korake naprej. Če boste pogledali recimo moj govor, ko smo bili v opoziciji in sem šel kot poslanec na kongres SMC, glavna debata je bila ravno ista platforma, iste programske vsebine, kjer smo si bili izredno povezani in kjer je ena stranka in druga videla neko svetlo [prihodnost] ali pa tretji konsenz Slovenije v prihodnje. Torej, ta močni preboj v okviru četrte industrijske revolucije, v okviru vseh tehnologij, ki jih prinaša četrta industrijska revolucija, kjer se zavedamo, da se karte mešajo na novo. In karte se mešajo na novo, kolegi. Debata, zdaj bom kar po pravici povedal, čas, ki je danes, teče v sekundah. Če se ne odločiš, če ne sprejmeš, »to bomo mi boljše naredili«, danes upam staviti, da do konca tega leta takega predloga z vaše strani ne bo. Danes upam staviti. In še marsičesa ne bo. Ta čas, signal, ki ga dajemo kripto svetu, ki ga dajemo mladim strokovnjakom tudi na tem področju, da to ni tabu tema, je signal, Slovenija se zapira, Slovenija, kar se tega tiče, ima nek starostni pogled na svet, na njegovo oblikovanje. In tu je ta problem. problem. Napredna levica, o kateri največkrat govorimo, se ravno v takih zadevah, kar se tiče visokih tehnologij, kaže kot najbolj nazadnjaška. Upam, da se motim, upam, da se bom opravičil konec leta, ko boste predlog zakona sprejeli. Vedno sem se bil pripravljen opravičiti, ampak glejte, na mizi je. Če karkoli ne paše,

dolgoletno tradicijo, si ne bi zaupali. Tudi argumenti proti so bili zelo jalovi. Bili so tudi nekonsistentni s strani ministrstva in s strani opozicijskih poslancev. Tisto, kar želim poudariti na koncu, vsak signal, ki ga dajemo finančnemu trgu, tudi trgu kriptovalut, je zelo pomemben. Mi smo pripravili notri, kaj se dogaja v Estoniji, kaj se dogaja na Finskem, kaj se dogaja v Avstriji. Del teh naših kripto strokovnjakov ima že sedež v Avstriji, v Estoniji in tako naprej. Povejte, če tega ne želite, kaj želite. Staro kovinsko industrijo z malo dodano vrednostjo in tako naprej? Ampak potem denarja za socialno državo in za razvoj te države ne bo nikoli. Spoštovani kolegice in kolegi, tudi tisti, ki ste novi, apeliram, da se morda usedemo skupaj, pripravljeni smo na marsikateri kompromis, stopiti dva koraka nazaj v Slovenski demokratski stranki. Povejte, kje so

Ne govorimo o nekih banalnih zadevah. Lahko bi postali – marsikdo se bo nasmehnil, ampak – neka mala Švica na področju kriptovalut tudi tukaj v Sloveniji, kjer bi nekdo bil obdavčen, kjer bi država ta denar dobila, kjer bi bil tudi nekako psihološko razbremenjen, ker ni bil navzkrižju z zakonom, ker je te zadeve glede države poravnal. Če bomo to naredili, če bomo med prvimi, sem prepričan, da bomo čez nekaj let ponosni na to, kar smo danes naredili.

Če želita predstavnik Vlade in predlagatelj, naj se tudi prijavita s pritiskom [na gumb] za mikrofon. Prijava poteka. Imamo dva prijavljena. Najprej dobi besedo kolega Andrej Hoivik. Izvoli. hvala lepa za besedo. Morda bi samo pokomentiral besede ministra za finance, ko je dejal, da bomo nekako prvi v Evropski uniji. Da. S tem predlogom zakona bomo prvi na tem področju in delamo naprej, kot je svoje delo postavila prejšnja Janševa vlada, da bi bili prvi. Mislim, da si vsi želimo biti čim boljši. dobro veste, smo bili v letu 2021 celo drugi po gospodarskem okrevanju po epidemiji v Evropski uniji, prehitela nas je samo Danska oziroma niti ne v Evropski uniji, v skupini OECD. Nekaj časa se taka zakonodaja zagotovo pripravlja. Če smo omenjali gospoda mag. Ivana Simiča, Zakon o debirokratizaciji – paket več kot 50 členov, ki je bil sprejet konec lanskega leta, je debirokratiziral državo. tem predlogu, ki je danes v prvi obravnavi, kot je že predlagatelj kolega Breznik dejal, je še veliko možnosti za popravke, za amandmaje tako od vladne koalicije kot s strani same Vlade. se mi, da je primerno, da damo en signal predvsem mladim podjetnikom, da je Slovenija prihodnost, da je Slovenija prihodnost digitala. V svoji koalicijski pogodbi imate kar 68-krat koren besede digital. Tudi vaš premier, naš premier gospod dr. Robert Golob je večkrat poudaril, kako je pomemben ta digitalni prehod, posebej pa zdaj, ko teče tudi bitka med državami Evropske unije, kdo bo prvi, kdo bo najboljši, kdo bo bolj konkurenčen. In ja, gospod minister je dejal, da se boji, kdo bo to nadziral. V obrazložitvi zakona je čisto lepo opredeljeno, da bo Furs tisti, ki bo izvajal vso to informacijsko podporo za pobiranje in nadzor. nadzor. Verjamem, glede na to, da ste zdaj postavili novega v. d. direktorja Fursa, da morda on ne bo usposobljen tega nadzirati. Gospod Simič, ki je bil prej direktor Finančne uprave Republike Slovenije, bi zagotovo to vse lahko spremljal spremljal in do nepravilnosti ne bi prišlo. Kar se tiče še, da smo rokohitrski pa da je ta zakon pomanjkljiv. Ta zakon je bil dan v javno razpravo 4. februarja, torej pred štirimi Veliko predlogov je Strateški svet za debirokratizacijo, pod katerim je nastajal, dobil. Tako da tukaj ni bojazni, da je bilo vse na hitro in tako naprej, kot je bilo očitano. Zdi se mi, da moramo predvsem tudi mladim, ki so dnevno v teh virtualnih valutah, pokazati, da Slovenija z novo vlado res misli resno pri digitalnem prehodu, pri zelenem prehodu. Kajti koalicijska pogodba lahko 68-krat omenja digitalno, ampak dejanja bodo tista, po katerih vas bomo sodili tudi v konstruktivni opoziciji. Danes vam ponujamo roko, danes vam ponujamo predlog zakona v splošni razpravi, da sprejmete ta zakon, ki zagotovo ni popoln, lahko se potem še v nadaljnji obravnavi pogovarjamo, kaj bi amandmirali, ali je res 5 % tisti prag, s katerim boste vi v levosredinski vladi zadovoljni, ampak dajmo vsaj signal vsem nadobudnim mladim, ki želijo tudi z virtualnimi valutami trgovati, se z njimi ukvarjati. Veste, ta trg je sicer gor in dol, zdajle ima na primer bitcoin eno izmed, se mi zdi, najnižjih vrednosti v zadnjih mesecih, ampak zagotovo bo šel spet gor. gor. Predlogu tega zakona, ki je prvovrsten, sledimo tudi v naši Slovenski demokratski stranki, ki jo imate vsi sicer za nekakšno konservativno, ujeto v času ne vem kdaj, pravzaprav pa, kot je kolega Breznik dejal, je on že sam leta 2014 napovedoval

predlog, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Upam, da bo tudi v vaših vrstah prevladalo prepričanje, da je ta zakon res primeren. Kot sem pa dejal, poslušali bomo in naredili vse, da bo zakon potem tudi sprejet. Hvala. Hvala. Kot zadnji dobi besedo še gospod Jožef Horvat. Izvoli. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Najlepša hvala, spoštovani gospod minister. Na nek način moram reči, da ste me pomirili. Boljše ste povedali, bolj optimističen sem, kot ko sem prebral zadnji stavek v mnenju Vlade, ki pravi, citiram: luči ustreznosti obstoječe ureditve bo v okviru sistemske prenove sistema obdavčitve dohodkov fizičnih oseb z dohodnino preučena tudi ustreznost obstoječe ureditve glede na obstoječe razmere in bodo na tej podlagi pripravljene morebitne spremembe, in sicer tako na materialni kot tudi na sistemski ravni.« Ko sem to bral, sem bil slabe volje, zdaj, po vaši razpravi sem malo boljše. Torej, v začetku naslednjega leta lahko pričakujemo neke rešitve. Verjamem in povsem logično je, da ima vsaka politična opcija svoj pogled na določeno vprašanje. Davčna vprašanja so izjemno zahtevna, prav tako tudi tehnološka. Mislim, da si moramo mi vsi skupaj prizadevati, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, in se zavedati, da je najbrž dejstvo, da nikoli ne bomo največji, lahko pa smo najboljši. Lahko smo najboljši. Na nek način res obžalujem, da se ta razprava ne nadaljuje. Pozdravil jo je tudi gospod minister. Prekratek se mi zdi seznam razpravljavcev. In ko tu ni vsaj polovice poslancev, potem tudi neke prave motivacije ni. Nekako sem gojil upanje in ga do glasovanja še gojim, da bi morebiti zakon spustili v drugo branje. V jeseni bomo že spet nekoliko bolj pametni glede tega področja in bi na odboru poskušali poiskati prave rešitve, tudi po intonaciji Ministrstva za finance, če to pač ne bo šlo, bi pa takrat zakon vrgli oziroma dejansko prišli že tudi z nekim novim. Ker vladnega zakona ni, ta zakon ne blokira prav ničesar. To je nov zakon. Ta zakon ne blokira dela Vlade, kot smo tudi poslušali, in to so zdaj neke pavšalne izjave. Ta zakon ne blokira dela Vlade. Lahko smo veseli, da imamo neko besedilo in da o njem razpravljamo. Razveselil sem se, ko je že ne vem katerega leta, bil je v glavnem predsednik Evropske komisije, gospod Barroso objavil Digitalno agendo za Evropo. Od takrat naprej vedno ponavljam, da tisti, ki ne bo digitalen, tistega ne bo. Tistega ne bo. In to velja za gospodarske subjekte, to velja na nek način tudi za posameznike. Področje virtualnih valut, ponavljam, je kompleksno, regulacija ter mehanizmi za nadzor še niso povsem razviti. In to je naša naloga – da mi to naredimo. Namesto nas te naloge ne bo nihče drug opravil. Uporabniki si želijo predvidljivosti in pravne varnosti pri razpolaganju z virtualnimi valutami. Bi pa želel na tem mestu izpostaviti tudi nekaj. Mi v Novi Sloveniji, ko govorimo o virtualnih valutah, seveda ne govorimo o energetski potratnosti, lepo vas prosim. Ker potem so tudi električni avtomobili energetsko potratni, a je tako? Prosim, da ne zahajamo v take napačne smeri razprave, vsaj po naši oceni napačne. Bi pa želel, kot rečeno, izpostaviti tudi druge vidike – morda tudi s področja, če hočete, Zakona o dohodnini – ki jih prinaša tehnologija veriženja blokov, in rad bi opozoril na izzive na tem področju, pri poslovnem okolju za vrhunski IT-kader. Digitalni strokovnjaki za področje veriženja blokov predstavljajo del visoko kvalificiranega kadra. Številna podjetja že nekaj časa na glas opozarjajo, da vrhunskih strokovnjakov ne morejo ustrezno nagraditi. Pri najvišji obdavčitvi gre od vsakega na novo zasluženega evra več kot 60 centov državi za davke in prispevke. Sami si odgovorimo, ali je to stimulativno ali ne. Ko visok strokovnjak, IT-strokovnjak ali pa kakšen drugi, to ugotovi in ugotovi, da ni motiviran v naši državi, potem spakira kovček in gre z vsem svojim znanjem v tujino, v bolj stimulativno okolje. Jaz bom ta zakon podprl. Hvala lepa. Hvala. S tem zaključujemo splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani! V Slovenski demokratski stranki smo vložili Predlog zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Poglavitna zakonodajna rešitev v slovenski pravni red prenaša določbe Uredbe 1503/2020/EU, ki je v veljavo stopila 7. oktobra 2020, katere namen je spodbuditi čezmejno financiranje podjetnikov, predvsem malih in srednjih podjetnikov, olajšati uveljavljanje njihove svobode pri opravljanju ter prejemanju tovrstnih storitev na notranjem trgu Evropske unije. V uredbi se določajo enotne zahteve za opravljanje storitev množičnega financiranja, torej alternativa nezavarovanim bančnim kreditom, hkrati pa varuje in zaščiti vlagatelja. Trenutna ureditev v našem pravnem redu je takšna, da zagonska in mala ter srednja podjetja danes dodatnih virov za financiranje svojih naložb praktično ne morejo pridobiti prek množičnega financiranja, medtem pa je tovrstno pridobivanje nujno potrebnega kapitala že močno uveljavljeno, v tujini, seveda. V vaši koalicijski pogodbi beremo, da boste v tem mandatu vzpostavili pospeševalni program za internacionalizacijo MSP, uvedli spodbudo za zagonska podjetja tehnoloških parkov, krepili gospodarsko diplomacijo in tako dalje. Predlog tega zakona sledi nadgradnji davčne in administrativne razbremenitve malih in srednjih podjetij v Republiki Sloveniji, ki smo jo izvedli v preteklem mandatu, tudi s tem, da se poenostavijo postopki javnega naročanja za MSP, kar povzroča krepitev gospodarske diplomacije za pridobitev novih trgov in povečanje izvoza, spodbujanje iskanja dodatnega vira kapitalov MSP na notranjih trgih Evropske unije, dodatne spodbude za internacionalizacijo podjetij, uvedbo dodatnih spodbud za mala in mikro podjetja ter obrtnike ter dvig podjetniške pobude, spet spodbujanje zagonskih, hitro rastočih podjetij in predvsem uvajanje podjetniških programov v šolstvu. Kot konstruktivna opozicija s predlogom zakona pomagamo vladni koaliciji in Vladi, da se čim hitreje v slovenski pravni red umesti pravna podlaga za pomoč gospodarstvu, ki bo v teh kriznih časih draginje in zaostrenih zunanjih razmer še kako potrebna. Veseli pa nas dejstvo, da Vlada podpira predlog tega zakona. Zapisali so, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, saj gre za vsebino, ki je strokovna in medresorsko usklajena in ima pomemben vpliv na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala lepa. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade ministru za finance gospodu Klemenu Boštjančiču. Izvolite. KLEMEN Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije je proučila predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem, in meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada namreč ugotavlja, da je ta predlog zakona identičen predlogu zakona, ki je že bil pripravljen na Ministrstvu za finance in katerega besedilo je prejšnja vlada Republike Slovenije že določila na svoji 109. redni seji dne 13. januarja letos. S predlogom zakona, ki je pred vami, se bo ustrezno uredilo izvajanje uredbe 1503/2020 (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, ki se uporablja od 10. novembra 2021. Navedena uredba ureja področje množičnega financiranja za podjetnike tako, da določa enotne zahteve za opravljanje storitev množičnega financiranja. Uredba predvsem zmanjšuje zapletenost ter finančna in upravna bremena za vse ključne akterje, določa ustrezen regulativni okvir na ravni EU ter zagotavlja visoko raven zaščite vlagateljev. Po mnenju Vlade je potrebno čimprejšnje sprejetje predloga zakona, saj se bo na ta način dosegla potrebna skladnost nacionalnega pravnega reda s pravnim redom EU. Z uveljavitvijo predloga zakona bodo tako zagotovljene pravne podlage za ustrezno regulacijo in nadzor storitev množičnega financiranja v Republiki Sloveniji. Poleg tega bo s tem tudi vzpostavljeno ustrezno zaupanje v platforme za množično financiranje, s čimer bo predvsem malim in srednjim podjetjem omogočen lažji dostop do financiranja. Tako se lahko pričakuje, da bo imel predlog zakona ugoden vpliv tudi na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani gospod minister, poslanke, poslanci! Slovenija je smart, Slovenija je pametna in Slovenija lahko postane dežela znotraj Evropske unije, dežela tako imenovanih start-upov, lahko je zgled mnogim ostalim evropskim državam. Prvi korak v to smer gre seveda z implementacijo omenjene uredbe in sem po tem sporočilu ministra da bo, kot kaže, ta uredba implementirana v našo zakonodajo in bo na ta način prišlo do lažjega spodbujanja samih investicij v zagonska podjetja. Tudi v Novi Sloveniji se zavedamo pomena vlaganj v raziskave, v sam razvoj. Javna sredstva moramo seveda potemtakem ustrezno kombinirati tudi z zasebnim vlaganjem. Mlada zagonska podjetja in obstoječa inovativna podjetja so zagotovo ključ za razvojni preboj Slovenije. Sistemske spodbude za institucionalne vlagatelje tukaj lahko govorimo tudi o zavarovalniških in pokojninskih skladih ter različnih investicijskih družbah, na primer – tako, da lahko večji odstotek sredstev v svojih portfeljih namenijo za naložbe v zagonska podjetja, je tista prava, pravilna, modra odločitev. Gre za ukrep, s katerim bi se lahko zgledovali zlasti po projektih in zakonodaji, ki je v Združenih državah Amerike. Množično financiranje postaja vse bolj ustaljena oblika alternativnega financiranja za zagonska ter mala in srednja podjetja, pri katerih gre običajno za manjše naložbe. Pri tej vrsti financiranja ponudnik storitev množičnega financiranja, ne da bi s tem sam prevzel tveganje, upravlja javnosti dostopno digitalno platformo, prek katere se vzpostavi stik ali olajša vzpostavitev stikov s potencialnimi vlagatelji ali posojilodajalci, podjetniki, vsemi ostalimi, ki želijo v bistvu na trgu pridobiti finančna sredstva.

Hvala. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, gospod Lenart Žavbi. Izvoli. Spoštovani minister, državni sekretar, kolegice in kolegi! Množično financiranje dopolnjuje tradicionalno financiranje s strani bank in daje priložnost mladim, inovativnim podjetjem, ki nimajo izdatnega premoženja za zavarovanje osnovnih sredstev ali potrjenega finančnega uspeha. Gre predvsem za mala in srednja podjetja, ki zaposlujejo dve tretjini delovne sile v Evropski uniji, a žal je trg množičnega financiranja v Evropski uniji trenutno precej slabše razvit na primer Azijo ali Združenimi državami Amerike. Mala in srednja podjetja, ki pogosto prednjačijo na področju inovativnosti, se v Evropski uniji srečujejo z razdrobljenostjo regulativnih okvirov, ki posledično hromi delovanje prek platform za množično takšni načini financiranja predstavljajo vse pomembnejšo vrsto posredovanja, pri katerem ponudnik storitev množičnega financiranja upravlja javnosti dostopno digitalno platformo, prek katere se vzpostavi stik ali olajša vzpostavitev stikov s potencialnimi vlagatelji ali posojilodajalci ter podjetniki, ki želijo na trgu pridobiti finančna sredstva. Zato se z omenjeno uredbo na trgu kapitala vzpostavlja sistem, ki bo zagotavljal pogoje za varno pridobivanje sredstev in postavil jasna pravila, ki bodo tudi s strogim sankcioniranjem zagotavljala varnost za vlagatelje. Predlog zakona, pod katerega se je tokrat podpisala SDS, je sicer identičen Predlogu zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, katerega besedilo je Vlada določila na 109. redni seji 13. 1. 2022 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Še pred sprejetjem je bil zakonodajni postopek za omenjeni predlog zakona končan. Gre torej za vsebino, ki jo je pripravilo, strokovno in medresorsko uskladilo ter v vladno obravnavo v obliki predloga zakona predložilo ministrstvo za finance, SDS pa se je tokrat pod njo samo podpisala, tako kot pri večini zakonov s področja financ, ki jih v tem tednu obravnavamo. Predlog zakona bomo sicer v Poslanski skupini Svoboda v prvem branju potrdili, saj želimo zlasti za zagonska podjetja izboljšati dostop do te inovativne oblike financiranja, za vlagatelje pa zagotoviti boljšo zaščito in višjo raven jamstva. Hvala. Kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke predstavil gospod Jožef Lenart. Izvoli. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep dober dan vsem prisotnim, še posebej gostom z ministrstva! Obravnavamo torej Predlog zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, ZIUPMFP-1, ki ga je v Državni zbor vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Postopek sprejemanja zakona je po rednem postopku. Ugotavljamo, da zagonska mala in srednja podjetja, tako imenovani MSP, v Republiki Sloveniji danes dodatnih virov za financiranje svojih naložb ne pridobivajo prek množičnega financiranja, medtem ko je tovrstno pridobivanje kapitala v tujini uveljavljeno in koristno. Poglavitna rešitev je ureditev izvajanja uredbe 1503/2020/EU, ki je začela veljati 21. novembra 2021 in je del akcijskih načrtov Evropske komisije za finančno tehnologijo in unijo kapitalskih trgov in določa enotne zahteve za opravljanje storitev množičnega financiranja, enotne zahteve za organizacijo, izdajanje dovoljenj ponudnikom storitev množičnega financiranja in nadzor nad njimi, enotne zahteve za delovanje platforme za množično financiranje enotne zahteve glede preglednosti in tržnih sporočil v zvezi z opravljanjem storitev množičnega financiranja v Evropski uniji. Iz tega sledi, da je namen implementacije omenjene uredbe Evropske unije v slovensko zakonodajo spodbuditi čezmejno financiranje podjetnikov, predvsem srednjih in malih podjetij, olajšati uveljavljanje svobode pri opravljanju oziroma prejemanju tovrstnih storitev na notranjem trgu Evropske unije. S predlogom zakona se v pravnem redu Republike Slovenije ureja ustrezno izvajanje uredbe Evropske unije, in sicer se določi nadzorni organ ter pristojnost nadzornega organa za izvajanje uredbe ter njegova pooblastila. Določi se organ, pristojen za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic ter z evropskim organom za vrednostne papirje in trge, odgovornost za zagotavljanje dokumentov o ključnih informacijah o naložbah. Določi se tarifa nadzornega organa. Opredeli se kršitve uredbe in kršitve zakona ter višine glob. Določa se enotne zahteve za opravljanje storitev množičnega financiranja v obliki posojilnega ali naložbenega ki so torej alternativa nezavarovanim bančnim kreditom. Za varovanje in zaščito vlagateljev v Republiki Sloveniji se poskrbi na način, da se za nadzor določi ATVP. ATVP. V postopku priprave in obravnave predloga zakona so sodelovali in se do njega opredelili vsi ključni deležniki, saj je bil usklajevan z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, Banko Slovenije in informacijsko pooblaščenko, svoje mnenje k takšnemu predlogu zakona pa je dala tudi Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem, finance pri Državnem svetu Republike Slovenije. Vlada predlog zakona podpira. V Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da bo po implementaciji uredbe Evropske unije tako tudi v Sloveniji vzpostavljeno ustrezno zaupanje v tovrstne platforme za množično financiranje podjetij. Na ta način bo predvsem malim in srednjim podjetjem omogočen lažji dostop do financiranja, predvsem do nebančnih virov. Tako se lahko pričakuje, da bo imel predlog zakona ugoden vpliv tudi na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. S tem ukrepom ter tudi z drugimi ugodnimi pogoji za rast in razvoj malih in srednjih podjetij se ustvarja odlično poslovno okolje. Ker se v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zavedamo, da je prav podjetništvo tisto, ki daje prilive v državni proračun ter ohranja visoko zaposlenost, ga podpiramo. Iz navedenega razloga pa bomo podprli tudi predlagani zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Hvala

Kot drugi je prijavljen gospod Jožef Lenart. Izvoli. mogoče še na kratko samo poudarimo, da je takrat, ko nam gre dobro, potrebno tudi slediti cilju, da se dela dela ugodno poslovno okolje, potem je tudi pri temle predlogu, ki ga je vložila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zaznati sledenje cilju, da bomo

spodbujamo gospodarstvo in se tudi ta moment zavedamo, da je v dobri kondiciji, se je potemtakem vložil tudi tale predlog, da bi se nadaljevalo dobro prakso. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, če želi.

je pa treba ob tem tudi zavedati dometa rešitve, ki jo imamo trenutno na mizi. Gre za en, lahko rečemo, spremni zakon, ki se ukvarja z uredbo, ki se uporablja neposredno. Se pravi, gre zgolj za določene tehnične rešitve glede regulacije, glede nadzora. To so pa tudi ključni momenti, pomembni pri zaupanju v ta sistem. Koliko bo rešitev uporabna v praksi, bo pa seveda odvisno tudi [od tega], kako bo to delovalo. Ali bi eventualno lahko tisti, ki so finančni posredniki, prišli do tega, da lahko skupno nastopajo in da ne zgolj nastopajo kot neki posredniki, ki bodo zbrali ponudbe, potem pa še vedno vsak individualno dostopa do podjetij, ki bi ta sredstva potrebovala, bomo pa seveda še videli. Kot rečeno, Vlada ta predlog podpira. Hvala. Hvala. Besedo ima še predstavnik predlagatelja gospod Andrej Hoivik. Izvoli. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Podpredsednik, hvala lepa za besedo. V Slovenski demokratski stranki nas veseli današnja podpora s strani

saj zaposlujejo skoraj 70 % ljudi. Ob tem bi pa naj še pozval oziroma dobronamerno opozoril Vlado, da naj bodo ta finančna sredstva, ki bodo prišla potem iz naslova tega zakona oziroma tudi iz Evropske unije, en vir tem malim in srednjim podjetjem. Na tem mestu prosimo, pozivamo, da naj Vlada vseeno premisli, kako bo ravnala na področju davkov, na področju spodbujanja gospodarske rasti. V naši stranki smo prepričani, da večanje davkov zagotovo ne bo bo Sloveniji prineslo dodane vrednosti na zaposlenega na podjetje, temveč obratno, mala podjetja, srednja, tudi velika bodo raje potem šla v davčno bolj primerna okolja in s tem bo Slovenija izgubila veliko. S tem korakom danes, ko tudi Vlada podpira ta predlog zakona, ki mora sicer res biti že po evropskem pravnem redu prej ali slej prenesen v naš pravni red, se nekako zavezuje, da se morda tudi tista histerija, ki so jo izvajali kolegi iz Levice na začetku in je zapisana tudi v koalicijski pogodbi, ne bo realizirala. To nas v opoziciji veseli. Zdi se mi, da je ta korak, ki bo danes storjen – oziroma ko bomo glasovali, bo to najbrž soglasno sprejeto – da je to tisti korak, ki je dober za Slovenijo, ki je dober za naše gospodarstvo in predvsem dober za Slovenijo, da bo kljub zahtevnim razmeram, ki nas čakajo, botrovala vsem izzivom tega časa. Hvala. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas za razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati? Vidmi, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja gospod Andrej Hoivik in predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade, nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo. Imamo dva razpravljavca. Najprej dobi besedo gospod Martin

V Poslanski skupini Svoboda bomo podprli ta predlog zakona za izvajanje te evropske uredbe. Vsekakor je v našem interesu, da spodbujamo inovativno in tehnološko napredno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo. V primeru platform za množično financiranje gre vsekakor za ustrezen in koristen inštrument alternativnih virov financiranj ob recimo že tveganem kapitalu. Bi pa rad še opozoril, da ima tudi pomembne pozitivne aspekte v smislu, da preverja poslovne ideje in podjetnikom omogoča dostop do velikega števila ljudi, ki lahko dejansko te ideje ovrednotijo in na ta način dobijo koristne informacije kot potrditev za njihove storitve ali nove izdelke. To deluje kot neko pomembno orodje trženja. Zato bom tudi sam podprl ta predlog. Hvala. Hvala. Kot zadnji dobi besedo še gospod Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Najprej opravičilo, ker sem prej zamudil na razpravo zaradi drugih obveznosti. V Novi Sloveniji z veseljem podpiramo ta zakon o izvajanju Uredbe Evropske unije o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Kot veste, kolegice in kolegi, se mi v Novi Sloveniji zadnjih nekaj let bodisi v opoziciji bodisi v koaliciji trudimo, da bi v Sloveniji zgradili eno močno, eno dobro, atraktivno, če hočete, poslovno okolje. Veliko nam je do tega, da imamo v Sloveniji močno gospodarstvo, pa naj tukaj povem, v gospodarstvu niso kapitalisti, sploh ne. Kot veste, zagovarjamo socialno tržni model gospodarstva, ki ima nekako največje možnosti in se je pokazal kot ta trenutek najboljši model tudi znotraj Evropske unije. Še kako pomembno je, da naša podjetja, slovenska podjetja, predvsem mala in srednja dobijo različne, če hočete, alternativne vire financiranja za svoj razvoj. Če se podjetje ne razvija, če nima razvojnih ambicij, potem stagnira, beri nazaduje. In če bomo imeli močno gospodarstvo, bomo imeli močno tudi socialno državo. Ker edino z močnim gospodarstvom bomo lahko zagotavljali dobro delujoče vse družbene podsisteme, bodisi šolstvo bodisi zdravstvo in tako naprej. Ker gre tukaj za uredbo pa še spremembo ene uredbe in še direktive, je seveda smiselno, da je za izvajanje te uredbe potreben zakon. Uredba se sicer lahko direktno izvaja v evropskem prostoru. Zadovoljen sem, da smo na tej točki skupaj, da smo enotni – tako se vsaj lahko napoveduje tudi dober izid glasovanja – da bomo v prvem branju ta zakon podprli in ga po možnosti v drugem branju tudi še optimirali. To je eno zadovoljstvo. Tu vedno vidim potem nek korak naprej. Ker če smo na nek način združeni, če dejansko delamo v eno smer in vidimo, kaj so prioritete naše države, potem nam tudi uspeva. Z veseljem podpiramo ta zakon. Hvala lepa. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje odločali v okviru glasovanj v sredo, 29. 6. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Suzani Lep Šimenko. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar! Cilj sprejetja zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je zagotovitev večje davčne enakosti med različnimi vrstami finančnih naložb naložb predvsem fizičnih oseb, kar izhaja iz načela, da naj bodo primerljivi dohodki približno enako obdavčeni. Zgodovinsko so namreč izvedeni finančni instrumenti in določeni strukturirani finančni instrumenti v primerjavi z drugimi oblikami naložb pomenili davčno ugodno naložbeno možnost, kar je prispevalo k izrazitemu povečanju naložb gospodinjstev v izvedene oziroma strukturirane finančne instrumente. Poglavitne rešitve predloga zakona so: znižuje se stopnja davka s 27,5 % na 20 %; spreminja se višina priznavanje normiranih stroškov in odpravlja se različno priznanje, normiranje stroškov glede na način trgovanja; tretjič, odpravlja se obdavčitev dobička, doseženega z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta pred potekom 12 mesecev imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma 12 mesecev od sklenitve posla po stopnji davka 40 %; 40 %; četrtič, odpravlja se oprostitev plačila davka od dobička, doseženega pri odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta po 20 letih imetništva oziroma po 20 letih od sklenitve posla; petič, odpravlja se zniževanje stopnje davka vsakih pet let imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma vsakih pet let od sklenitve posla; šestič, spreminja se način izračuna in plačila davka, in sicer se odpravlja izračun davka z odmero, ki jo opravi davčni organ v odločbi o odmeri davka na podlagi napovedi zavezanca. Po novem davek izračuna davčnih zavezanec sam v davčnem obračunu in ga plača v predpisanem roku. V povezavi z navedenim se določajo posebne kazenske določbe. Torej je za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti značilno, da se dobički in izgube realizirajo v kratkem obdobju, največkrat znotraj enega leta. Znižanje stopnje za dosežen dobiček pred potekom 12 mesecev imetništva izvedenega finančnega instrumenta bo zato imelo najpomembnejši vpliv na finančni učinek sprememb. Ocenjujemo, da bo predlagani zakon bistveno povečal trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in da bo bistveno zvišal davčno osnovo iz tega naslova. Zato ocenjujemo, da bodo kljub nižji davčni stopnji davčni prihodki državnega proračuna iz naslova trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti DANIJEL KRIVEC: Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja predstavnika Vlade dajem besedi gospodu Tilnu Božiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. Izvolite. Lepo pozdravljeni, ponovno. Spoštovane poslanke in poslanci, tisti, ki spremljate sejo! Prvotni cilj sprejetja Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je bil zagotovitev večje davčne enakosti med različnimi vrstami finančnih naložb fizičnih oseb. Zgodovinsko so namreč izvedeni finančni instrumenti in določeni strukturirani finančni instrumenti v primerjavi z drugimi oblikami naložb pomenili davčno ugodno naložbeno možnost, kar je seveda prispevalo k izrazitemu povečevanju naložb gospodinjstev v izvedene oziroma strukturirane finančne instrumente. Navedena ugodnost te davčne obravnave je bila s sprejetjem zakona takrat tudi odpravljena. Govorimo o več kot 10 letih nazaj. S predlogom zakona se ponovno predvideva ugodnejša davčna obravnava dobičkov od odsvojitve teh instrumentov. Predlagana stopnja 20 % je nižja od stopnje, ki velja za obdavčitev dobičkov, doseženih z odsvojitvijo kapitala po Zakonu o dohodnini, kjer ta znaša 25 %. Naložbe v izvedene finančne instrumente je mogoče opredeliti za špekulativne naložbe, saj gre praviloma za finančne instrumente, ki so visoko nihajni, in tudi pri trgovanju s temi je sicer mogoče dosegati zagotovo visoke dobičke, a prav tako tudi realizirati visoke izgube, ki lahko znatno presežejo vložek. S prenizko stopnjo davka se lahko nenadejano spodbuja tvegane naložbe in odvrača posameznike od bolj varnih naložb v tradicionalne oblike kapitala, kar bi lahko imelo za posledico izgubo prihrankov vlagateljev in s tem zmanjšanje njihove finančne in socialne varnosti. Pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot že rečeno, namreč meje pri realiziranih izgubah praktično ni in je zato smiselno, da se tudi skozi davčno politiko ne stimulira tovrstnih naložb, s čimer se preusmerja nepoučene vlagatelje v bolj varne naložbe, kjer je davčna stopnja po Zakonu o dohodnini tudi nižja. Pri tem lahko po bolj tveganih produktih posegajo predvsem poučeni vlagatelji, prek njih pa dejansko tudi nepoučeni, ker jih štejejo za posrednike. Tudi mednarodne primerjave so pokazale, da države praviloma špekulativne naložbe obdavčijo po višji stopnji kot dolgoročne oziroma manj tvegane naložbe v kapital. To velja tudi v primeru veljavnega ZDDOIFI, na podlagi katerega je dobiček, dosežen z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov, pred potekom 12 mesecev imetništva oziroma 12 mesecev od sklenitve posla obdavčen po davčni stopnji 40 %. Po veljavnem Zakonu o dohodnini pa se dobiček iz odsvojitve kapitala v primeru odsvojitve pred potekom petih let od pridobitve kapitala obdavči po davčni stopnji 25 %. Vlada meni, da je treba pri oblikovanju sprememb sistema obdavčevanja dobičkov iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov upoštevati vse navedeno ter kakršnekoli spremembe ustrezno umestiti v širši sistem obdavčevanja dohodkov iz naložb posameznikov. Na podlagi vsega navedenega Vlada predlaga, da predloga zakona, ki ga obravnavate danes, ne podprete. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Gospod Jonas Žnidaršič, izvolite.

Spoštovani! Predlog zakona, vložen na predlog Poslanske skupine SDS, je bil pripravljen kot del paketa davčnih zakonov, s katerimi je prejšnja vlada želela izvesti davčno reformo v obliki vsesplošnega nižanja davčnih obveznosti. Ob vložitvi so papagajsko ponavljali, da gre zgolj za višje plače, ki naj bi jih za ogromno javnofinančno ceno prinesle spremembe Zakona o dohodnini. Ob nastopu mandata so znova vložili še ostale predloge zakonov iz tega svežnja. Namene pustimo ob strani, a s tem so znova razkrili tudi, kar ponavljamo že od njihovih prvih poskusov – ne gre jim za všije plače, temveč za znižanje davkov na dobičke in kapital. Ta predlog zakona je najboljši dokaz za to. Zakon, ki ga želijo spremeniti, namreč ureja obdavčitev dobičkov, ustvarjenih s trgovanjem z vrednostnimi papirji in finančnimi inštrumenti. Konkretneje, gre za tiste dobičke, pridobljene s hitrim kupovanjem in prodajo vrednostnih papirjev z namenom unovčevanja razlik v njihovi ceni. Prav s tovrstnim obnašanjem na borzah in trgih, s hitrimi nakupi in prodajami papirjev zgolj glede na njihovo trenutno ceno investitorji že skozi vso zgodovino finančnih trgov na njih ustvarjajo evforije in panike, sami pa ustvarjajo velike dobičke. Ker splošni Zakon o dohodnini takih dohodkov ni posebej opredeljeval, je bila pred leti uvedena posebna obdavčitev takih dohodkov, primerljiva z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov po Zakonu o dohodnini. Predlagatelji pa s svojim predlogom trdijo, da so trenutni davki na take, praviloma špekulativne dobičke previsoki, zato jih želijo znižati na raven blizu tistim državam, ki jim nekateri dajejo oznake davčne oaze. S tem predlogom se vzpodbuja špekulativno investiranje in ravnanje iz pohlepa. In to ravno v trenutkih, ko bi na trgih najbolj potrebovali trezne, potrpežljive in zmerne investitorje, država pa prihodke za ukrepe, ki jih od nje zahteva realnost. Namesto tega predlagatelji menijo, da bi dobički takega značaja morali biti obdavčeni še nižje od ostalih kapitalskih dobičkov. Če kje, se tu pokaže prava narava predlagateljev. Ob polnih ustih višjih plač in malega človeka bi najbolj znižali prav davek na špekulativne kapitalske dobičke. Zato je jasno jasno, da v Poslanski skupini Socialnih demokratov takega predloga ne moremo podpreti. Glasovali bomo proti. Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda. Gospod mag. Franc Props, izvolite. Spoštovani predsedujoči, kolegice, kolegi! Predlog zakona, ki ga obravnavamo, določa znižanje stopnje davka s 27,5 % na 20 % ter odpravo stopnje davka v višini 40 % za dobičke, dosežene z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov pred potekom 12 mesecev imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma 12 mesecev od sklenitve posla. Predlagatelj sicer ocenjuje, da naj bi predlagani zakon bistveno povečal trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in bistveno zvišal davčno osnovo iz tega naslova. Ocenjuje tudi, da bodo kljub nižji davčni stopnji davčni prihodki proračuna iz naslova trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti višji. Kot v svojem mnenju pravilno ugotavlja Vlada, se lahko pri oblikovanju davčne politike z ukrepi, če ti niso primerno zastavljeni, spodbuja tudi tako ravnanje zavezancev, ki ne zasleduje splošnih koristnih ciljev. Pri obdavčitvi dobičkov iz odsvojenih izvedenih finančnih instrumentov je treba upoštevati, da se med njih praviloma uvrščajo finančni instrumenti pri trgovanju, s katerimi je sicer mogoče dosegati visoke dobičke, a hkrati tudi realizirati visoke izgube. Zato je tovrstne instrumente mogoče opredeliti, kot je povedal že prej kolega, kot špekulativne naložbe. Države špekulativne naložbe praviloma obdavčujejo po višji stopnji kot dolgoročne oziroma manj tvegane naložbe v kapital. Uveljavitev predlagane davčne stopnje v višini 20 % bi lahko imela negativne posledice. S tako stopnjo bi se namreč lahko tudi spodbujalo tvegane naložbe posameznikov in se jih odvračalo od bolj varnih naložb, kar pa bi lahko privedlo tudi do izgube prihrankov posameznikov vlagateljev v tovrstne finančne instrumente ter vplivalo na njihov finančni položaj. Še kako svež je namreč zgodovinski spomin na hipotekarno krizo, ki je nastala v ZDA ravno zaradi deregulacije na področju izvedenih finančnih instrumentov, in ne nazadnje tudi aktualne tožbe državljanov kreditojemalcev v švicarskih frankih zaradi realiziranih izgub, ki so nastale zaradi tečajnih razlik oziroma valutnih tveganj. Iz tega razloga je smiselno, da tudi skozi davčno politiko destimulira tovrstne naložbe, s čimer se preusmerja nepoučene vlagatelje v bolj varne naložbe. Pri morebitnih prihodnjih spremembah obdavčenja dobičkov in dobičkov iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je potrebno upoštevati tudi, kako so obdavčene plačane premije v dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje po drugem stebru, kako so obdavčeni kapitalski dobički iz naložb v investicijske sklade, kako so obdavčeni dohodki iz naložb v življenjska zavarovanja in dodatno pokojninsko zavarovanje po tretjem stebru in kako so obdavčeni dohodki iz naložb v obveznice in delnice, ter kakršnekoli spremembe pri davku na dobiček iz izvedenih finančnih naložb ustrezno umestiti v siceršnji širši sistem obdavčenja dohodkov iz naložb posameznikov. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda glasovali proti temu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, gospod Jožef Lenart. Izvolite.

ki je debirokratizacija postopkov in davčna razbremenitev davčnih zavezancev z namenom, da se spodbudi prostovoljno plačevanje davka in ustvari konkurenčno davčno ter poslovno okolje. Izvedeni finančni instrumenti so pogodbe med dvema strankama, katerih vrednost temelji na ceni dogovorjenega osnovnega instrumenta, ki je lahko valuta, obrestna mera, vrednostni papir, blago ali delniški indeks. Uporabljajo se za zavarovanje pred tveganji, za trgovanje oziroma tako imenovano špekuliranje in arbitražo. Poglavitna rešitev predloga zakona je znižanje stopnje davka s 27,5 na 20 %. Spreminja pa se tudi višina priznavanja normiranih stroškov in odpravlja se različno priznavanje normiranih stroškov glede na način trgovanja. Odpravlja se obdavčitev dobička, doseženega z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta pred potekom 12 mesecev imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma 12 mesecev od sklenitve prvega nakupnega posla po stopnji davka 40 %. Torej, to se dejansko odpravlja. Potem pa se tudi določene druge stopnje spreminjajo in tudi odpravljajo. Odpravlja se na primer oprostitev plačila davka od dobička, doseženega pri pri odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta po 20 letih imetništva oziroma po 20 letih od sklenitve posla. Odpravlja se zniževanje stopnje davka vsakih pet let imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma vsakih pet let od sklenitve posla. Spreminja se način izračuna in plačila davka, in sicer se odpravlja izračun davka z odmero, ki jo opravi davčni organ v odločbi o odmeri davka na podlagi napovedi zavezanca. Tukaj smo torej imeli nekaj manj prilivov v davčni proračun, potem pa z drugimi popravki nekaj več. Potrebno je stvari včasih tudi razumeti. Potem imamo po novem, da izračuna davčni zavezanec sam v davčnem obračunu in ga plača v predpisanem roku, tako da se dejansko s predlaganimi spremembami predlaga poenotenje obdavčevanja dobičkov, doseženih z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov. S predlaganimi spremembami se želi tudi spodbuditi prostovoljno in enostavno plačevanje davkov. Kot smo slišali v mnenju Vlade, tako Vlada, v zvezi z oceno predlagatelja sprememb zakona, da bi zakon bistveno povečal trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in posledično povečal tudi davčne prihodke državnega proračuna iz naslova trgovanja z izvedenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ugotavlja, da bi lahko imela uveljavitev predlagane davčne stopnje v višini 20 % tudi negativne posledice. S tako stopnjo bi se tudi spodbujalo, tako Vlada, tvegane naložbe posameznikov in se jih odvračalo od bolj varnih naložb, to pa bi lahko privedlo tudi do izgube prihrankov posameznikov, zato torej Vlada predlog zavrača. Cilj sprejetja zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je bil zagotovitev večje davčne enakosti med različnimi vrstami finančnih naložb fizičnih oseb, kar izhaja iz načela, da naj bodo primerljivi dohodki približno enako obdavčeni. Zgodovinsko so namreč izvedeni finančni instrumenti in določeni strukturirani finančni instrumenti v primerjavi z drugimi oblikami naložb pomenili davčno ugodno naložbeno možnost, kar je prispevalo k izrazitemu povečevanju naložb gospodinjstev v izvedene oziroma strukturirane finančne instrumente. Ampak to, to pa drži. Torej, vse špekulativne naložbe so tvegane in tega nihče ne skriva, ampak pač posameznik sam to tveganje sprejme in seveda potem za te svoje poslovne odločitve in vlaganja vsak zrel vlagatelj tudi sam odgovarja. Navedena ugodna davčna obravnava poslov iz izvedenih finančnih instrumentov je bila torej s sprejetjem zakona spremenjena in takrat se je tudi trgovanje ohladilo. Dodatni vzrok za to je bila tudi dvignjena davčna stopnja na 27,5 %, torej ta, ki je začela veljati januarja 2020 pod vlado Marjana Šarca. Še posebej pa ga ohlaja, torej še posebej pa povzroča, da so v Sloveniji majhne naložbe v tako imenovane izvedbe finančnih instrumentov, da je v prvem letu lastništva, ko se te instrumente odsvoji, davek na dobiček iz kapitala ob odsvojitvi celo 40-odstoten. Tako visokega davka na odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov ni zaslediti pri nobeni sosedi

Najlepša hvala. Spoštovani gospod državni sekretar, poslanke in poslanci! Stališča Nove Slovenije glede visokih davkov, glede dodatnih obdavčitev, tudi ko govorimo o davkih na dobiček, so znana, ne samo v tej dvorani, ampak tudi splošni javnosti. Da ta politika do visokih davkov deluje, se je recimo pokazalo v prvem kvartalu tega leta po več pobranih davkih ne glede na to, da imamo Zakon o dohodnini. Tukaj je pa drugi zakon, ki ga po prepričanju Nove Slovenije z vidika zmanjšanja davčnih obremenitev ocenjujemo kot dober predlog, in sicer znižanje stopnje davka s 27,5 % na 20 % in tudi odprava stopnje davkov v višini 40 % na dobičke, dosežene z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov pred potekom 12 mesecev imetništva. V tem zakonu sta ta dva predloga v redu. Zakon, v splošnem drži, prinaša manjšo davčno obremenitev ter na drugi strani, kar je zagotovo dobro, poenostavitev vseh postopkov, zato bi ga veljalo podpreti. Vprašljivo znotraj je znižanje deleža normiranih stroškov z 1 na 0,5 odstotka ter še nekaj ostalih stvari, ki bi jih lahko v nadaljevanju sprejemanja te zakonodaje še izboljšali. Glede tveganja. Vsak posameznik glede vseh tveganj nosi sam zase svojo lastno odgovornost. Ali vi mislite, da po sprejetju tega zakona ljudje kar drli in vlagali v tovrstne instrumente? Ne. Spomnimo se leta 2013, ko je bila država tista, ki je porezala podrejence, ki so hranili svoje vloge v podrejenih obveznicah. Kaj pa tisto tveganje, ko je prišlo izhodišče, da je bila država tista, ki je rekla, da, to bomo naredili? In ljudem smo vzeli denar.

seveda, da se poduči vsak posameznik, kolikor se le da. Če si nepodučen, potem pa prej ali slej, ne glede na to, kje vlagaš, ne glede na to, kje vlagaš, pride drugi konec palice. Ne korenček, palica.

da davčno razbremenimo ljudi in da potemtakem tudi tistim, ki so vlagatelji v teh skladih, ostane več denarja, ki ga lahko potem potrošijo za to, za kar oni najbolj vedo, za kaj, in tudi najbolj vedo, čemu bi bil ta namen. Najlepša hvala. HOT: Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Vsi prijavljeni k razpravi so se razpravi odpovedali, zato prehajamo v sklepni del, kjer ima besedo še predstavnik Vlade, če želi. Ne. In predstavnik predlagatelja, ki ga ni v dvorani.

Vidim, da ni želje. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Suzani Lep Šimenko. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavnik Vlade, lepo pozdravljeni! Trenutne razmere na energetskih trgih so negotove, imajo pa izjemen vpliv na prebivalce Slovenije in tudi na slovensko gospodarstvo. Več kot polovica podjetij nima zakupljene elektrike za leto 2022, kar posledično prinaša dodatne pritiske na ceno energentov in seveda tudi na končne potrošnike. Prejšnja koalicija pod vodstvom Slovenske demokratske stranke je v začetku leta sprejela dva pomembna zakona, s katerima se je omililo posledice energetske draginje za prebivalstvo, gospodarstvo in kmetijstvo zlasti z oprostitvijo plačila omrežnine ter znižanjem trošarine, kar je za tri mesece položnice za elektriko praktično razpolovilo. Prav tako so najranljivejše skupine prebivalcev prejele solidarnostni dodatek 150 evrov. Pravočasni ukrepi na področju energetske draginje so slovensko gospodarstvo ohranili v dobri kondiciji, prebivalcem pa so omogočili lažje premagovanje težke situacije. A pomembno je, da država tudi v prihodnje sprejema ukrepe, ki omogočajo normalno delovanje gospodarstva kljub rasti cen energentov, ter na drugi strani ublaži to breme in posledice za vse prebivalce Slovenije. Evropska komisija je med možnimi ukrepi za omilitev energetske draginje med drugim predlagala tudi znižanje davčnih stopenj. Prav to s predlaganim zakonom o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost predlagamo tudi mi. Poglavitna rešitev zakona se tako nanaša na znižanje stopnje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja s trenutnih 22 % na 5 %, in sicer na način, da se dopolni seznam Priloge IV obstoječega Zakona o davku na dodano vrednost, da se med dobave blaga in storitev, za katere se uporablja posebna, nižja stopnja DDV v višini 5 %, doda tudi dobava električne energije, zemeljskega plina in in daljinskega ogrevanja. Predlog zakona tudi sledi smernicam Evropske komisije in 102. členu direktive Sveta 2006/ES, ki državi omogoča, da med dobave blaga in storitev, za katere se uporablja 5-odstotna stopnja DDV, doda tudi dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Glede na trenutno situacijo in vse višje cene energentov bo znižanje davka na dodano vrednost za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja razbremenilo vse državljane, predvsem bo pa pomagalo tistim socialno najbolj ogroženim, se že danes sredi poletne vročine sprašujejo, kako bodo sploh uspeli preživeti zimo. Na drugi strani bo ukrep ugodno vplival tudi na rast in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Trenutna koalicija je v koalicijski pogodbi zapisala, da bodo z vsemi razpoložljivimi ukrepi države umilili učinke cen energentov in energije za gospodinjstva in gospodarstvo. Minister za finance je na hearingu napovedal prevetritev stopenj DDV. Glede na vse izpostavljeno in na nujno potrebo po nadaljnjih ukrepih zoper energetsko draginjo seveda računamo na podporo zakonu s strani vseh poslanskih skupin ne glede na mnenje Vlade, ki smo ga prejeli danes. Znižanje stopnje davka na dodano vrednost s trenutnih 22 na 5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja je seveda v danem trenutku resnično nujen ukrep. Najlepša hvala. Hvala lepa. K besedi vabim Tilna Božiča, državnega sekretarja z Ministrstva za finance. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada v svojem mnenju uvodoma poudarja, da je treba problematiko visokih cen energentov obravnavati celovito, upoštevaje trenutne razmere na trgu energentov, gospodarsko situacijo ter tudi že sprejete ukrepe Vlade, ki naslavljajo problematiko zvišanja cen na splošno. Ob tem je primerno upoštevati tudi že sprejete ukrepe in investicije, namenjene prestrukturiranju gospodarstva in družbe kot celote v smeri nizkoogljične družbe, pri čemer davčna politika lahko predstavlja podporni element drugim politikam in ne more biti izključni element podpore. Vlada se strinja, da so trenutne okoliščine nastale tako zaradi situacije v Ukrajini ter s tem povezano energetsko krizo in inflacijo kot tudi zaradi posledic covida-19, in te so izjemno negotove. To pa zahteva ukrepe z vplivom na javne finance na način, da se prostor za prihodnje ukrepe oblikuje z večanjem učinkovitosti javnofinančnih izdatkov ter tudi s krepitvijo osnov na prihodkovni strani. Pomembno je, da se v prihodnje razlike sredstev ne zagotavljajo z dodatnim zadolževanjem. V povezavi s tem Vlada izpostavlja, da je treba k vsaki spremembi sistemskih predpisov pristopati zelo preudarno, tudi upoštevaje spremembe na finančnih trgih, saj je treba hkrati ustvarjati pogoje ter fiskalni prostor za oživitev in krepitev odpornosti gospodarstva. V zvezi z utemeljitvijo predlagatelja zakona, da bi znižanje stopnje DDV spodbudilo gospodarsko rast in ublažilo posledice energetske draginje za prebivalstvo Slovenije, je treba upoštevati, da znižanje stopnje DDV ne pomeni samodejno tudi znižanja cene blaga za končnega potrošnika. Glede na pretekle izkušnje bi znižanje DDV vplivalo predvsem na prerazporeditev marž v verigi. Končna cena za potrošnike bi tako ostala najbrž nespremenjena. Neenergetska podjetja bi bila torej lahko celo na slabšem, saj glede na to, da si odbijajo vstopni DDV, povečanja osnove, od katere se ta DDV plača, ne bi mogla vgraditi v svoje cene. Gre torej za dvojno težavo, prvič vprašanja vpliva na ceno za končnega potrošnika, po drugi strani pa tudi za tiste zavezance, ki si lahko DDV odbijejo, saj bi morali prek dodatnih marž, ki bi se tukaj v verigi vzpostavile, to seveda vgraditi tudi v svoje višje cene. Brez komplementarnih ukrepov, kot so na primer regulacija cen in številni drugi ukrepi, torej ta ukrep ni smiseln. Poleg tega prihodki iz naslova DDV predstavljajo najpomembnejši vir prihodkov državnega proračuna in vsaka sprememba, kamor sodi seveda tudi znižanje stopnje DDV, lahko znatno vpliva na javne finance. Prva statična ocena znaša približno 190 milijonov evrov izpada iz proračuna. Zato so tukaj ciljni ukrepi izjemnega pomena, da se za tisti denar, ki ga država zbere, lahko naredi kar največ ob sočasni preudarnosti pri implementaciji ukrepov in zagotavljanju stabilnosti države v teh negotovih časih, kjer tudi vsaka takšna sprememba lahko vpliva tudi na bonitetne ocene, prek tega pa ne zgolj na državo oziroma zadolževanje države, ampak tudi na zadolževanje gospodarstva. Hkrati Vlada opozarja, da od dneva uveljavitve spremembe direktive o DDV, torej s 6. aprilom 2022, posvetovanje z odborom za DDV ni več potrebno, zato je s tega vidika predlagani zakon tudi vsebinsko nekoliko neustrezen, saj predvideva predhodno posvetovanje z odborom DDV. Spoštovani poslanke in poslanci, upoštevaje navedeno Vlada predlogu tega zakona nasprotuje, zato tudi predlaga, da Predloga zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost ne podprete. SUKIČ: Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Za Poslansko skupino Levica bo stališče predstavil Milan Jakopovič. Izvoli. lepa. Predlog uvaja posebno znižano davčno stopnjo DDV v višini 5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Tu je potrebno poudariti, da ne gre za nekakšno progresivno rešitev, kjer bi bila gospodinjstva z manj prihodki oproščena za višji znesek pri reševanju energetske krize. Kot po navadi pri nižanju stopnje DDV bo po našem mnenju tudi ta sprememba predvsem stala državni proračun, medtem ko je zelo malo verjetno, da bodo uporabniki občutili nižanje cen, predvsem tisti, ki to res potrebujejo. To v končni fazi pomeni zgolj več dobička za distributerje omenjenih storitev. Pavšalno reševanje na način, da bodo najrevnejši na boljšem za nekaj evrov, enakovredno kot tisti, ki pomoči niti ne potrebujejo, ni smiselno, zato tega v Levici ne bomo podprli. Od Vlade pa seveda pričakujemo hitre in konkretne sistemske ukrepe pri reševanju energetske krize. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila poslanka Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. in storitev, za katere se uporablja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %. To so dobave vključno s knjižnično izposojo knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje, vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo videovsebine ali avdiovideo glasbene vsebine, z dobavo še električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da moramo v kratkem času sprejeti ukrepe, ki bodo ciljno naravnani in bodo natančno targetirali segmente prebivalstva, ki bodo najbolj prizadeti zaradi naraščajoče draginje. Situacija, v kateri se nahajamo, je jasna, prav zato se je že 7. junija na prvem srečanju sestala delovna skupina pri predsedniku Vlade za blaženje energetske in prehranske draginje in pričela s pripravo prvih predlogov ukrepov. Ob obravnavi predloga zakona, ki ga imamo trenutno na mizi in ga je vložila največja opozicijska stranka, se nam porajajo številni pomisleki. Prvi je, da se znižanje stopenj DDV po dosedanjih izkušnjah redko odrazi v nižjih končnih cenah za potrošnike in tudi v tem primeru znižanje davkov lahko izkoristijo predvsem dobavitelji energentov, ki zapolnijo vrzel z višjimi cenami pred DDV in tako končna cena za potrošnike ostane nespremenjena. Trenutne razmere terjajo večjo učinkovitost javnofinančnih izdatkov in hkrati krepitev osnov na prihodkovni strani. Predvsem je pomembno, da ne sprejemamo ukrepov, ki bi terjali dodatno zadolževanje, ki je vedno dražje, na drugi strani pa tudi ne bi bili učinkoviti. Sistemskih sprememb se moramo lotiti preudarno. Sicer na prvi pogled všečen predlog Slovenske demokratske stranke za znižanje DDV na zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in električno energijo bi po nekaterih ocenah pomenil za okoli 190 milijonov evrov nižje prihodke proračuna. Pri tem pa trčimo ob realnost izstavljenih računov pretekle vlade, saj je v zadnjih mesecih sprejela množico odločitev z veliki posledicami za javne finance. Samo zahtevkov naftnih trgovcev za povračilo zaradi omenjenih cen naftnih derivatov se je nabralo za skoraj 200 milijonov in ti odhodki niso bili v proračunu nikjer načrtovani. Če temu dodamo še izdatke za nakup osemkolesnikov in financiranje dolgotrajne oskrbe, ki ga prejšnja vlada ni uspela zagotoviti, vemo, da so in bodo finančne posledice padle na to vlado. Hiter in globok rez v zgolj davčne prihodke, ki zelo verjetno ne bi prinesel niti želenega učinka za potrošnike, temveč bi koristil predvsem dobaviteljem energentov, bi lahko bistveno osiromašil proračun. V razmerah predhodne epidemije covida, aktualne vojne v Ukrajini, posledično visokih cen energentov, težav in zastojev v dobavnih verigah je nujno, da zagotovimo stabilne prihodke, saj je le na tak način mogoče ohraniti stabilno delovanje gospodarstva. V Poslanski skupini Svoboda bomo zato glasovali proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Najlepša hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil dr. Anže Logar. Izvolite. Spoštovane poslanke, predsedujoča, predstavnik ministrstva! Pred nami je predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost, ki ima jasen namen in cilj, in sicer odgovor na draginjo, s katero se soočamo državljanke in državljani Republike Slovenije, omilitev posledic energetske draginje, katere učinki že vidno negativno vplivajo na slovensko družbo in gospodarstvo ter postajajo pereč problem. Vlada Republike Slovenije mora nemudoma odgovoriti na izzive, ki se s tem porajajo. Neizpodbitno dejstvo je, da aktualna vlada za omilitev posledic energetske in prehrambne draginje od svojega imenovanja ni naredila oziroma ni predstavila še popolnoma nobenega sistemskega ukrepa, nobene sistemske rešitve, čeprav situacija to terja. Ravno nasprotno, razmere je zaostrila. Prvi ukrep za omilitev posledic energetske draginje je pomenil 10-odstotno podražitev cen naftnih derivatov. To je rezultiralo v dolgih kolonah na bencinskih črpalkah, na katerih pa je potem na koncu koncev tudi zmanjkalo goriva. Vlada je tudi na komunikacijskem področju naredila velike napake. Mislim, da za popravne izpite ni več časa. Upam, da je bila lekcija jasna. Ker se v Slovenski demokratski stranki zavedamo, da so pred Slovenijo zahtevni časi, smo zato takoj na začetku mandata vložili ta zakon, s katerim želimo olajšati življenje vseh prebivalcev Slovenije. Predlagamo, zelo poenostavljeno,

ki bodo na nek način nevtralizirali zvišane cene energentov. S tem bomo neposredno pomagali vsem uporabnikom elektrike, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja, saj bodo imeli za slabih 20 % nižje položnice. Zaradi napovedane podražitve omenjenih energentov pa ne drži navedba Ministrstva za finance o davčnem izplenu. Izplen iz naslova pobranega DDV ne bo nič manjši, saj bo višja cena rezultirala tudi v več pobranega davka. Ob podpisu koalicijske pogodbe, za katero je sicer Fiskalni svet ocenil, da Sloveniji pomeni veliko grožnjo tudi z vidika konsolidacije javnih financ – ta predlog, ki ga mi predlagamo, pa ne pomeni grožnje javnim financam je bilo napovedano tudi s strani predsednika Vlade, da bo Vlada vsakih šest mesecev preverjala, ali so potrebne prilagoditve DDV, kar pomeni, da je vprašanje stopenj DDV praktično vsak dan na dnevnem redu ali mora biti na dnevnem redu Vlade, še posebej ob izzivih, ki so pred nami. Da je znižanje DDV dober ukrep za omilitev posledic energetske draginje, so javno izrekli tudi predstavniki Socialnih demokratov, tudi eden od ministrov, zato mi pričakujemo, da bodo da bodo Socialdemokrati podprli predlagano novelo zakona. Da se mudi z ukrepi, mislim, da je dandanes vsakemu jasno, tudi Ministrstvu za finance, ki bo v jesenskem terminu verjetno prilagajalo proračun Republike Slovenije prek rebalansa. S sprejetjem tega zakona pred dopustom, torej s potrditvijo predloga, ki ga predlaga Slovenska demokratska stranka, bo tudi z vidika proračunskega načrtovanja ukrepov za nevtralizacijo draginje to edini resnično sistemski ukrep, ki pa bo, verjamemo, sprejet s podporo opozicije in koalicije, in na ta način s skupnim ukrepanjem za dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije, ki se soočajo z vedno večjo draginjo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil poslanec Jernej Vrtovec. Izvolite. Ponovno dober dan, spoštovane gospe in gospodje! Za nami so zahtevni časi, kar se tiče energetske draginje, in pred nami so še zahtevnejši časi. Zagotovo je treba nemudoma pristopiti k reševanju visokih cen energentov. Ena izmed rešitev, ki jih je predlagala Evropska komisija v tako imenovani škatli orodij, je tudi znižanje trošarin, znižanje obdavčitev na cene energentov in tako dalje. Kar se tiče preteklosti Kar se tiče preteklosti zlasti v pomladnih mesecih, so bili določeni energenti znižani z določenimi ukrepi, nadgradnja tistega pa je zagotovo nižji DDV, ki je ena izmed rešitev. Tudi sam sem v okviru poslanskih vprašanj, ko sem bil še minister, dobil, mislim, da iz vrst Socialnih demokratov, kar nekaj poslanskih vprašanj, zakaj ne znižamo DDV. In smo takrat odgovorili, da to pride. Prvi paket orodij je bilo to, kar smo tudi sprejeli z uredbami, in smo dejansko znižali ceno elektrike za skoraj polovico, tudi ostale energente.

Kaj je država s tem pridobila od enake stopnje DDV? Več v državno malho. DDV je isti, cena na liter bencina pa je večja. Torej, država ima mnogo več od tega v državni malhi.

Res ne razumem, zakaj je zlasti za levi pol ali za politično orientacijo levice problem DDV. Človek bi namreč pričakoval, da bo ravno leva politika tista, ki bo najbolj zagovarjala znižanje DDV. Saj če pogledate v osnovo, čisto v osnovo, je prav DDV kot davek de facto regresivni davek, ki relativno bolj obremenjuje manj premožne ljudi kot pa bogate. Tukaj torej prihajamo tik pred eno steno, ko ne razumem zakaj se toliko bojimo napraviti ta drugi korak znotraj škatle orodij, ki jih predlaga Evropska komisija. Še ena stvar. Zniževanje davčne obremenitve iz naslova energentov

najmanj občutno spodbujalo še nadaljnjo rast inflacije. Kajti v prihodnosti, v jeseni, to državni sekretar ve, bo zlasti to, na kakšen način se spopadati z inflacijo tako, da ohranjamo življenjski nivo ali način življenja ljudi enak kot v preteklosti, oziroma da bo boj z inflacijo čim manj boleč.

S tem, ko znižano DDV iz tega predloga, se pravi električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja, bi lahko državi ostali relativno enaki zneski. Še ena pomembna stvar. Niso samo energenti tisti, ki so pereča tema, ampak so tisti, ki so najbolj udarili in so udarili že lani jeseni in se nadaljujejo vse do danes. Pred nami je spet nova jesen, sedaj gredo ljudje na dopuste, imeli so regrese in pozabljamo na to, kar nas čaka doma. Ampak ne, potrebno je govoriti tudi o prehrani,

ki jo kupimo v trgovini. Zagotovo ne s tem, da bomo mi šli v trgovino in primerjali, kaj ima Lidl, Hofer in kakšna je marža. Ena izmed rešitev je tudi nižja stopnja DDV na osnovno košarico, ki jo kupimo v trgovini. Ta se je pač podražila povsod, v vseh trgovinah ne glede na to, kdo je lastnik, kako se imenuje ta trgovska veriga. Ampak tukaj imamo delujočo konkurenco. Če lahko rečemo, da je problem konkurence pri pogonskih gorivih, pri naftnih derivatih, imamo tukaj res močno delujočo konkurenco, šest, sedem različnih trgovskih verig, ki ponujajo osnovne življenjske potrebščine od hrane pa naprej, imamo. Vse to se je podražilo. Zagotovo ne samo zaradi tega, ker trgovci dvigujejo marže.

tukaj agencijo AVK, ki lahko kadarkoli preveri morebitne zlorabe. Ne nazadnje je, vsaj kar se energetike tiče, kar veliko teh ponudnikov v državni lasti ali v delni državni lasti. Torej ne verjamem, da bi se lahko podjetja, ki so v državni ali delni državni lasti, odločila, da bodo izigravala to, da smo znižali DDV, in bodo na ta račun dvignili maržo in bodo cene ostale enake. Ta argument je pač za lase privlečen. Glede na to, da je jesen pred vrati, da bodo ljudje potrebovali ogrevanje, še več plina in da se

ampak na kakšen način bomo s temi dragimi naftnimi derivati pomagali ta trenutek slovenskemu kmetijstvu? Saj ta isti kmet je lani, ko je šel na žetev, v svoj kombajn ali traktor dal za 60 centov manj na liter.

verjamem v podporo temu zakonu. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlog zakona, vložen s strani poslank in poslancev SDS, sledi uveljavljenemu vzorcu te stranke za delovanje v opoziciji. Iz opozicije redno predlagajo znižanje davkov na dodano vrednost, vsakokratna vlada pa redno ugotavlja, da iz javnofinančnih razlogov to ni mogoče. Ne nazadnje se je to zgodilo tudi v času prejšnje vlade, ko je vlada SDS ocenila, da tovrstni predlog SDS, vložen nekaj mesecev prej, ni primeren zaradi javnofinančnih razlogov. Bistvo predloga je tokrat povezano z energetsko draginjo. Predvidevano je namreč znižanje davka na električno energijo in ogrevanje na 5 %, torej na najnižjo možno stopnjo, ki jo dovoljujejo pravila Evropske unije. Predlog utemeljujejo z izjemno energetsko draginjo, o vzrokih za katero je bilo v tej dvorani že veliko in mnogo povedanega. Dejstvo je, da globalne cene skokovito rastejo, in dejstvo je tudi, da vlade in države morajo ukrepati, da zavarujejo ljudi in delovanje gospodarstev. Možnosti za ukrepanje so omejene, zato je potrebno, da se ukrepi izvajajo usklajeno in premišljeno. Predlog pred nami ni ne eno in ne drugo, je zgolj všečen in populističen, a težko izvedljiv in izjemno drag. Kako delujejo predlagatelji v zvezi z energetsko draginjo, smo lahko opazovali v zadnjih mesecih, ko so vodili Vlado. javnofinančno ceno so delili razne pomoči, ne da bi se vprašali, kako jih bomo skupaj plačali, in ne da bi razmišljali, kaj bo po izteku obdobja ukrepov, ali se bo to še nadaljevalo. Stihijsko ukrepanje prejšnje vlade je otežilo delo tudi sedanji, zato moramo vse ukrepe tudi ciljno zelo premišljeno odpraviti in jih usklajevati. Preveč je bilo nenačrtnega in populističnega odzivanja, ki ljudem in gospodarstvu nikakor ni v pomoč. Preden bi sprejeli takšen ukrep, bi bilo nujno pretehtati vsaj njegove posledice, a predlagatelji odpravijo vse skupaj z vrstico in pol mnenja, da bodo učinki nevtralni, saj bodo ljudje zaradi davkov prihranjeni denar porabili za druge nakupe. Trditi kaj takega v takšnih časih ter vsesplošni negotovosti, inflaciji in draginji ni le napačno, temveč lahko rečemo tudi cinično in podcenjujoče do ljudi. Minimalno, kar bi pričakovali od predlagateljev, je vsaj realna ocena stroškov ukrepa, ki ga predlagajo. Česa takšnega v tem predlogu zakona ni zaslediti. Tako slabo utemeljenega predloga v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo podpreti, zato bomo glasovali proti predlogu sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.